Dobro jutro, spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 23. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Lep pozdrav vsem skupaj!

V zvezi s tem predlogom je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem zahtevala tudi, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja kolegici Ivi Dimic. Izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovana državna sekretarka in vsi prisotni! Šola naj bi bila varen prostor, da bi lahko starši brez skrbi pošiljali otroke v šolo. Država mora v prvi vrsti zagotoviti varnost otrokom v šolah tudi zato, ker je osnovna šola obvezna. A dogodki v različnih osnovnih šolah po Sloveniji kažejo, da tega država oziroma vlada ni sposobna ali ne želi narediti. Lahko poudarim najbolj odmeven primer devetošolca, ki ga je napadel sošolec in je moral zaradi poškodb v bolnišnico. Naslednji dan so v šolo prišli samo štirje učenci. Starši so se za svoje otroke zbali in to jasno sporočili vladi ter ministru Feldi, ki pa je zaradi nezmožnosti reševanja nastale situacije raje podal odstop s funkcije ministra. Tako se kljub vsem sejam Odbora za izobraževanje, poslanskim vprašanjem predsedniku Vlade in pristojnemu ministru, pobudam ni zgodilo nič, starši otrok pa so vsak dan v strahu, kaj bo prinesel nov šolski dan. Žal se je nasilje ponovilo v začetku tega šolskega leta na osnovni šoli Črnomelj. Osnovnošolec je preko spleta sošolki grozil s slikami orožja. Starši, ravnatelji, učitelji, strokovni delavci pa tudi učenci se sprašujejo, kje so se stvari zataknile. Kdo je odgovoren in kdaj se bo povrnilo zaupanje, da so naše šole varne? Si mladoletni nasilnež res lahko privošči čisto vse, ne da bi obstajala zakonska možnost, da se ga omeji in zagotovi varno učno okolje ostalim otrokom? Študij, akcijskih načrtov in pogovorov je bilo dovolj. Potrebna je sprememba zakonodaje. Lani aprila so v odziv na medvrstniško nasilje celjski ravnatelji pozvali k spremembam zakonodaje, da se šolam omogoči učinkovito vzgojno delovanje in prepreči poseganje staršev v strokovne odločitve zaposlenih. Po njihovem mnenju je treba moteče in nasilne učence takoj odstraniti iz šolskega okolja in jih začasno namestiti v vzgojni zavod ali pa naj jih imajo doma pod nadzorom starši, ki naj koristijo dopust. V izjavi so prav tako zapisali, da je treba povečati odgovornost staršev. Citiram: »Ravnatelji menimo, da bi sistem moral omogočiti takojšnjo začasno odstranitev nasilnih in motečih otrok iz oddelka oziroma šole,

»Rešitev bi bila ustanovitev tako imenovanega vzgojnega centra, ki bi sprejemal takšne učence.« Konec citata. To so zapisali celjski ravnatelji. Ob tedanjem primeru nasilja med mladostniki, ki se je odvil na strehi nakupovalnega središča v Celju, so opozorili še: »V šoli odgovornost za vzgojo v tem in podobnih primerih sprejemamo še toliko težje, ker nimamo na voljo nobenih učinkovitih vzvodov ukrepanja. Ti so nam bili odvzeti v imenu tako imenovanih pravic otrok in staršev, ki so trenutno praktično neomejene. Šola razen papirnatih vzgojnih ukrepov nima nobenega ukrepa, ki bi bil učinkovit in bi imel za otroke ali starše konkretne posledice.« Da bi omogočili boljše vzgojno delovanje šol in zagotovili varno okolje za izobraževanje, predlagamo v Novi Sloveniji spremembo Zakona o osnovni šoli. V primeru težjih ali ponavljajočih se kršitev dolžnosti in odgovornosti učenca, na primer v primeru nasilja, bi imele šole na voljo tri dodatne vzgojne ukrepe, ki bi jih lahko izrekle učencu. To so začasno izobraževanje na daljavo ali začasna vključitev v vzgojni program za socializacijo ali začasna izključitev. Novi Sloveniji upamo na podporo predlogu zakona, saj moramo v slovenskih šolah ponovno vzpostaviti varno okolje za izobraževanje vseh naših otrok. Hvala.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem, predlaga črtanje prvega odstavka 54. člena Zakona o osnovni šoli, ki določa, da učenec ne more biti izključen iz osnovne šole, dokler je šoloobvezen. S črtanjem te določbe bi bila osnovnim šolam omogočena pravna podlaga za izključitev učenca iz osnovne šole, predlagatelj pa to utemeljuje s tem, da se na ta način ostalim učencem zagotovi pravica do varnega šolskega okolja. Poudarjamo, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno. Zakon o osnovni šoli namreč v 50. členu določa, da ima učenec pravico obiskovati pouk oziroma se udeleževati drugih dejavnosti, ki jih organizira osnovna šola. Osnovna šola pa lahko učencu občasno zagotovi doseganje ciljev izobraževanja tudi v drugih oblikah organiziranega dela z učenci z namenom zagotavljanja varnosti ali nemotenega pouka. Zakon o osnovni šoli v 54. členu že vsebuje rešitve, ki jih ima na voljo osnovna šola, da ukrepa v primerih, ko je učenca iz vzgojnih razlogov možno prešolati na drugo šolo, tudi brez soglasja staršev. Vlada tako nasprotuje črtanju prvega odstavka 54. člena zakona o osnovni šoli. Predlog nadalje določa, da se v določbi 60.e člena Zakona o osnovni šoli poleg sedanje opredelitve dolžnosti in odgovornosti učencev dodajo tudi dolžnosti in odgovornosti staršev. Predlagatelj v obrazložitvi navaja, da bi s tem dosegli večjo odzivnost staršev. S tem v zvezi menimo, da bi s takšno določbo starše z internim aktom šole lahko sicer zavezali k večji odzivnosti, vendar pa na drugi strani ni predvidenih nobenih rešitev, kaj bi se zgodilo, če starši ne bi ravnali v skladu z obveznostmi, ki bi jim jih naložila pravila šolskega reda. Poleg tega bi se lahko poseglo tudi v zakonodajo s področja starševske skrbi. Sistemsko pa je tudi vprašljivo, ali lahko šola z internim aktom starše zavezuje k določenim obveznostim, ne da bi zakonodaja predvidela posledice njihove neodzivnosti glede sodelovanja s šolo. Zato Vlada predlog v tem delu ocenjuje kot neustrezen, pomanjkljiv, sistemsko nedorečen in nekonsistenten. Po mnenju Vlade je črtanje drugega odstavka 60.e člena Zakona o osnovni šoli, kot to predvideva predlog, povsem nesprejemljivo. Argument predlagatelja je, da se v skladu z veljavno ureditvijo, po kateri z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev, prekomerno omejuje osnovne šole pri njihovem vzgojnem delovanju. Vlada poudarja, da so pravice, v katere z vzgojnim ukrepanjem v skladu z veljavno ureditvijo ni mogoče poseči, gre za določbe od 5. do 13. in od 50. do 57. člena Zakona o osnovni šoli, temeljne pravice, ki se nanašajo na izobraževanje otrok in bi morebiten poseg vanje, četudi z namenom vzgojnega ukrepanja, pomenil kršitev otrokovih pravic, ki mu jih v osnovi zagotavlja Konvencija o otrokovih pravicah. Predlog zakona o osnovni šoli tudi na novo umešča določbo, ki ravnatelju v primeru težjih ali ponavljajočih kršitev in odgovornosti učenca daje pravno podlago, da odloči, da se učenec začasno izobražuje na daljavo ali se začasno izključi. Pojasnjujemo, da Zakon o osnovni šoli v 38.a členu omogoča izobraževanje na daljavo le za celotno osnovno šolo in ne za posameznega učenca. Zakon o osnovni šoli določa, da lahko osnovna šola za zagotovitev nemotenega poteka vzgojno-izobraževalnega dela organizira in izvaja izobraževanje na daljavo le, če je to potrebno zaradi preprečevanja ali omilitev posledic naravnih in drugih nesreč. Vlada nasprotuje tudi predlogu ukrepa, s katerim ravnatelj začasno odloči o izključitvi učencev iz osnovne šole, saj ta ukrep krši učenčevo pravico do osnovnošolskega izobraževanja, ki je tudi skladna z Ustavo Republike Slovenije. Predlog tudi predvideva, da lahko ravnatelj učenca začasno vključi v vzgojni program za socializacijo, ki bi se organiziral v okviru strokovnih centrov, ki jih določi minister. Vlada nasprotuje takšnemu predlogu in pojasnjuje, da strokovni centri izvajajo vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami in ne vsebuje programa za socializacijo. Možno je vključevanje v dnevne oblike pomoči, vendar šele po izvedenem svetovanju in obravnavi mobilnega tima. Glede na navedeno, Vlada predloga ne podpira. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. Hvala lepa. Vsi lepo pozdravljeni. Spoštovani! Osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajamo v naši državi, uživa ugled in spoštovanje tako v evropskem kot tudi v svetovnem merilu. Ta kakovost ni nastajala priložnostno. Gradila in soustvarjala se je z mnogimi deležniki: mednarodnimi raziskavami, strokovnimi razpravami ter izmenjavo pedagoških praks. Na področju osnovnošolskega izobraževanja imamo vzpostavljene številne sistemske ukrepe, ki pomagajo zagotavljati vsem učencem enake pogoje, ne glede na njihov socialno-ekonomski položaj ali druge osebne okoliščine. Med te ukrepe lahko med drugim uvrščamo brezplačno izposojo učbenikov, subvencionirano šolsko prehrano, razširjen program, sofinanciranje šole v naravi, prilagojeno izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami in podobno. Seveda vedno obstaja možnost za izboljšave, a žal Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, ki je danes pred nami, teh ne ponuja na pravi način. Izpostavila bom le nekatere. Črtanje prvega odstavka 54. člena določa, da učenec ne more biti izključen iz osnovne šole, dokler je šoloobvezen, bi kaj hitro namreč lahko pomenilo neskladje s 57. členom Ustave Republike Slovenije, ki osnovnošolsko izobraževanje določa kot obvezno. Prav tako Zakon o osnovni šoli že vsebuje rešitve, ki jih ima na voljo osnovna šola, da ukrepa v primerih, ko je učenca iz vzgojnih razlogov možno prešolati na drugo šolo, tudi brez soglasja staršev. Predlog nadalje določa, da se kot dodatno sestavino pravil šolskega reda doda tudi pravice in odgovornosti staršev. S predlagateljem se strinjamo, da velik del odgovornosti za neprijetne situacije v šolskem prostoru nosijo starši, saj so oni prvi, ki morajo otroka vzgajati. Namen predlagane določbe tako razumemo, kljub temu pa bi lahko s tem posegli v zakonodajo s področja starševskih skrbi, hkrati pa se poraja vprašanje, ali šola z internim aktom starše sploh lahko zavezuje k določenim obveznostim. Naj omenim še predlog črtanja določbe, ki varuje otrokove pravice. Pravice, v katere z vzgojnim ukrepanjem v skladu z veljavno ureditvijo ni mogoče poseči, so temeljne pravice, ki se nanašajo na izobraževanje otrok. Morebiten poseg vanje, četudi z namenom vzgojnega ukrepanja, pa bi pomenil kršitev otrokovih pravic, ki jih v osnovi zagotavlja že Konvencija o otrokovih pravicah. Ureditev, kot jo predlaga predlagatelj, je tako nedopustna in ji v Poslanski skupini Svoboda odločno nasprotujemo. Tudi sicer menimo, da je predlog zakona neustrezen, pomanjkljiv in sistemsko nedorečen ter mestoma morda neustaven, zato takšnega predloga ne moremo podpreti. Naj pa vseeno zaključim s pozitivnim tonom, z opominom, da ima Slovenija enega najboljših šolskih sistemov na svetu. To je dejstvo. Tako je tudi zato, ker smo šolstvo, ki vsem ponuja enake možnosti za pridobivanje znanja, razumeli kot izraz družbene pravičnosti in solidarnosti. Tudi v Gibanju Svoboda se zavzemamo za še močnejše in kakovostnejše javno šolstvo, ki sledi sodobnim pedagoškim prijemom in hitremu razvoju družbe. Znanje mora postati ena temeljnih vrednot naše družbe, z razvijanjem delovnih in učnih navad otrok in učencev, individualne odgovornosti ter krepitvijo zavesti o pomembnosti znanja in pismenosti. Tega pa žal ne bomo dosegli z izključevanjem in poseganjem v pravice otrok, četudi se vsi zavedamo, da moramo bistveno okrepiti tudi njihove dolžnosti. V Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo, da predlog, ki ga je pripravila Poslanska skupina NSi, ni primeren za nadaljnjo obravnavo in ga zato, kot že rečeno, ne bomo podprli. Bomo pa današnjo razpravo izkoristili za poziv pristojnemu ministrstvu, naj v najkrajšem možnem času pripravi rešitve, ki bodo v največji možni meri odgovarjale na trenutne razmere v šolstvu. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegica Alenka Jeraj bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. ALENKA Dobro jutro. Lep pozdrav vsem! V zadnjih obdobjih se osnovne šole množično srečujejo z učenci, ki kršijo red v šolah, šikanirajo druge učence, zavračajo avtoriteto učiteljev in ne upoštevajo navodil. Problem ni nov, vedno je bil kak učenec, ki je izstopal in zahteval večji angažma učiteljev in šolskih delavcev, sedaj pa se stvari stopnjujejo in je takih učencev in incidentov čedalje več. Ob takem učencu je onemogočeno normalno šolanje ostalim učencem, ki spoštujejo pravila. Zgodilo se je že, da so starši zaradi takega agresivnega in neubogljivega učenca prešolali svojega otroka, saj je bilo onemogočeno normalno šolanje. O agresivnih učencih lahko beremo v časopisih in na televiziji, mladostniki se ob takih dejanjih celo snemajo in to predvajajo na socialnih omrežjih. O tem smo že razpravljali na skupni seji Odbora za izobraževanje, znanost in mladino ter Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, a je od takrat stanje samo slabše. Lahko rečemo, da ministrstvo ni ukrepalo. Ravnatelji opozarjajo, da šola nima vzvoda, da ukrepa proti učencu, razen vzgojnih ukrepov, ki pa pri takem učencu ne učinkujejo. Zato so pozvali k spremembi zakonodaje, ki bi omogočala, da se moteče in nasilne učence odstrani iz šolskega okolja in se jih začasno namesti v vzgojni zavod ali pa v oskrbo staršev. V Poslanski skupini SDS podpiramo predlog, ki so ga pripravili v Poslanski skupini Nove Slovenije, in sicer dodaja se novi 60.g člen, Vzgojni ukrepi v primeru težjih kršitev. Citiram: »V primeru težjih in ponavljajočih se kršitev dolžnosti in odgovornosti učenca, lahko ravnatelj odloči, da se učenec začasno izobražuje na daljavo, se začasno vključi v vzgojni program za socializacijo ali se začasno izključi.« Konec citata. Trajanje vzgojnega ukrepa določi ravnatelj glede na težo kršitve. V 54. členu se črta odstavek, da učenec osnovne šole ne more biti izključen iz šole, dokler je šoloobvezen. V 60.e členu, Pravila šolskega reda, ki opredeljuje pravice in dolžnosti otrok, vključujejo tudi starše. Vlada Republike Slovenije meni, da je inštitut izključitve iz osnovne šole, ki je v skladu s 57. členom Ustave Republike Slovenije za področje osnovnošolskega izobraževanja obvezna, pravno in tudi vsebinsko ni možno. Naj ob tem opozorim, da gre za začasen ukrep in da je smisel osnovnošolskega izobraževanja, da se takemu otroku pomaga in se ga vključi v program, ki mu bo omogočil, da bo osnovno šolo tudi uspešno končal. Vlada predloga ne podpira, zraven pa ne pove, kako naj se take primere rešuje. Začasno ali trajno izključitev poznajo v Veliki Britaniji, v Franciji in v Nemčiji, kjer celo lahko prepovedo obiskovanje katerekoli javne šole v zvezni deželi. Lahko si ponovno zatiskamo oči in tiščimo glavo v pesek ali pa sprejmemo zakon, ki bo odgovor na situacijo, ki se nam dogaja, kajti naši otroci imajo pravico do varnega in urejenega okolja in nemotenega šolanja. V Poslanski skupini SDS novelo Zakona o osnovni šoli podpiramo. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu Aleksander Reberšek. Izvolite. ALEKSANDER Hvala lepa za besedo. V preteklih letih so Slovenijo pretresla poročila o nasilju v šolah. Nedavni napad romskega učenca v Brežicah, ko je pretepel in hudo telesno poškodoval sošolca, je samo vrh ledene gore. Lani se je zgodil tudi pretep mladoletnikov na strehi nakupovalnega centra v Celju, pred tem podobni incidenti na Jesenicah, Trbovljah, Zrečah in Mariboru. Skupni imenovalec je »nasilnim učencem nihče nič ne more« in tega se nasilneži zelo dobro zavedajo. Robert Golob je bil čez poletje na morju, bil je na olimpijadi v Parizu in vseh mogočih košarkaških in nogometnih tekmah. Vlada je bila čez poletje na počitnicah. Naredili niste nič, kar bi prispevalo k bolj učinkovitemu preprečevanju nasilja v šolah. Zato smo v Novi Sloveniji vložili spremembo Zakona o osnovni šoli, s katero bi ravnatelj dobil možnost nasilnega učenca iz šole tudi začasno izključiti. Lahko bi ga napotil tudi na poseben program v okviru tako imenovanih prevzgojnih domov, kjer bi se pod vodstvom strokovnjakov naučil obvladovati svoje nasilne izbruhe. Nasilni učenci v šoli nimajo kaj iskati. Pika. Medvrstniško nasilje v Sloveniji je resen problem. Ravnatelji, policija, centri za socialno delo so brez resnih pristojnosti. Lahko pišejo dopise, lahko se pogovarjajo, organizirajo okrogle mize, to je pa tudi vse. Vse otroke, učitelje in starše pa lahko terorizira en učenec, ki dobro ve, da mu nihče nič ne more. In to moramo spremeniti. Zato smo v Novi Sloveniji vložili spremembo Zakona o osnovni šoli, s katero bi šolam omogočili dodatne tri vzgojne ukrepe, kadar učenec težje ali ali ponavljajoče krši svoje dolžnosti in odgovornosti, na primer v primeru nasilnih dejanj. Ravnatelj bi lahko učencu odredil začasno izobraževanje na daljavo, začasno vključitev v vzgojni program za socializacijo, začasno izključitev. Dolžino trajanja vseh treh začasnih ukrepov bi določil ravnatelj glede na težo kršitve in ob upoštevanju dobrobiti tako učenca kršitelja kot ostalih učencev v razredu in šoli. Vzgojni programi za socializacijo bi se organizirali v okviru strokovnih centrov. Tam bi vsakega učenca obravnavala strokovna skupina, katere sestava bi bila prilagojena glede na potrebe učenca in bi zanj pripravila individualizirani program obravnave. Poleg tega predlagamo, da se v pravilih šolskega reda dodajo dolžnosti in odgovornosti staršev, saj je lahko vzgojno delovanje šole uspešno in učinkovito samo ob sodelovanju staršev. Sveti šol bi spremenjena pravila šolskega reda sprejeli v treh mesecih od uveljavitve zakona. V Novi Sloveniji torej predlagamo – nasilne učence je treba začasno umakniti iz osnovnih šol in jih vključiti v specializirane terapevtske in vzgojne programe. V Sloveniji se ves čas pogovarjamo samo o pravicah, o pravicah otrok in staršev v šolah, nič pa o njihovih dolžnostih. Če naj šola uspešno opravlja tako svoje izobraževalno kot vzgojno poslanstvo, mora imeti tudi ustrezne vzvode, da se otroci, pa tudi starši, svojih dolžnosti tudi držijo. Brez tega je vzgojno in posledično tudi izobraževalno delovanje šole neučinkovito. V sedanjem sistemu se učitelji in ravnatelji pogosto počutijo nemočne, ker nimajo na voljo ustreznih ukrepov za težja odklonska vedenja otrok. Na koncu je namreč vse, kar lahko naredijo, to, da pišejo zapisnike, izpolnjujejo birokracijo in se pogovarjajo. Pri težjih primerih to ni dovolj, zato jim moramo dodati na voljo večji nabor možnosti za vzgojo in delovanje.

Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi! Zaradi nekaterih medijsko odmevnih primerov medvrstniškega nasilja v šolah zadnje čase posvečamo veliko pozornosti tej zelo pomembni temi za naše otroke in družbo kot celoto. Naša skupna odgovornost namreč je, da vsem otrokom, ki obiskujejo šole, zagotovimo varno, zdravo in spodbudno okolje, kjer lahko razvijajo vse svoje potenciale. Zato moramo imeti ničelno toleranco do vseh oblik nasilja. Vsaka oblika nasilja v šolah, naj bo to fizična, verbalna ali psihološka, nima mesta v naših vrtcih, šolah ali kateri drugi izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji, v bistvu nikjer. Vrtci in šole morajo biti prostor, kjer se bo lahko vsak otrok počutil varnega in spoštovanega. Samo v takem okolju lahko učenci uresničujejo svoje zmožnosti in dosegajo največje šolske uspehe. To le ni dolžnost vsake posamezne šole, ampak odgovornost vseh nas. Sovrstniki pri tem imajo izjemno pomembno vlogo, saj njihovo vedenje, ravnanje in odnos do drugih soobiskujočih v šoli združuje v šolskem okolju. Pomembno vlogo imajo tudi starši, katerih dolžnost je vzgajati svoje otroke v duhu medsebojnega spoštovanja, razumevanja in kulture dialoga, kjer prevladujeta sodelovanje in nenasilna komunikacija. V naši poslanski skupini podpiramo vse preventivne aktivnosti, ki vodijo k sodelovanju in medkulturnemu razumevanju. Ne smemo pozabiti, da moramo že od najmlajših let učiti otroke o pomenu empatije, čustvene inteligence in spoštovanja različnih kultur. To so veščine, ki ne le zmanjšujejo možnost za pojav nasilja, temveč tudi krepijo našo družbo kot celoto. Pomembno je, da ponovno opolnomočimo tudi naše učitelje in drugo pedagoško osebje, saj bomo lahko le z jasnimi pravili in okrepljeno avtoriteto ter avtonomijo učinkovito uveljavili šolska pravila, ki so namenjena preprečevanju nasilja v šolah. Vse prevečkrat se srečujemo tudi z nepremišljenimi posegi staršev v strokovne odločitve učiteljev, kar lahko zmanjšuje avtoriteto in učinkovitost šole kot celote, zato je nujno, da kot družba okrepimo zaupanje v strokovnost in avtonomnost našega pedagoškega kadra ter jim damo dovolj veliko podpore pri opravljanju njihovega dela. Vsako medvrstniško nasilje je potrebno obravnavati resno in premišljeno, a pri tem se ne moremo izogniti posploševanju in pavšalnim obtožbam. Zavedati se moramo, da posploševanje za posamezno skupino ljudi zaradi nasilnega vedenja enega posameznika, vodi samo še v dodatno marginalizacijo ranljivih skupin, kar na koncu samo še bolj otežuje njihovo integracijo v šolo in širšo družbo. Naše večinsko mnenje je, da so predlagane rešitve, ki jih vključuje novela Zakona o osnovni šoli, premalo domišljene in premišljene. Predlog črtanja določbe, ki pravi, da učenca ni mogoče izključiti v osnovne šole, tako ne upošteva dejstva, da je pri nas osnovnošolsko izobraževanje obvezno na podlagi 57. člena Ustave. To pomeni, da trenutno učenca ni mogoče izključiti iz šole, lahko pa je prešolan zaradi učnih ali vzgojnih razlogov, kar se je tudi zgodilo v zadnjem primeru nasilja na Osnovni šoli Velika Dolana v občini Brežice. Tudi začasna izključitev iz šole ali vključitev v program socializacije brez zagotavljanja možnosti za izobraževanje, bi lahko bila v nasprotju s 57. členom Ustave, saj predlog ne opredeljuje, kaj vse bi se učencu moralo zagotoviti v času, ko je izključen, kakšne so njegove pravice in obveznosti, koliko časa bi lahko tak ukrep sploh trajal. Prav tako ni jasno, ali izključitev učenca iz šole odvezuje njegove obveznosti preverjanja in ocenjevanja znanja. Še posebej pa ni jasno, kakšne naj bi bile v tem primeru vzgojne obveznosti učenca zaradi povzročitve nasilja v šoli. Tudi predlog, da bi starše zavezali k spoštovanju šolskih pravil, se na prvi pogled zdi nekaj, kar lahko vsi tukaj podpremo. A kaj, ko temu predlogu ne sledi tudi predlog sankcij, ki bi doletele tiste starše, ki bi kršili šolska pravila. Poleg tega pa se poraja vprašanje, ali je sploh mogoče k spoštovanju internih šolskih pravil zavezati starše, ki niso neposredno udeleženci izobraževalnega procesa. Poleg tega menimo, da bi o teh vzgojnih ukrepih moral odločati učiteljski zbor ne pa ravnatelj, saj je učiteljski zbor tisti, ki trenutno odloča o vzgojnih opominih v primeru kršitve šolskega reda. Skratka, Poslanska skupina Socialnih demokratov večinsko meni, da predlagana novela zakona samo delno in premalo domišljeno rešuje problematiko preprečevanja nasilja v šolah, saj ne upošteva dejstva, da je pri nas osnovnošolsko izobraževanje po ustavi obvezno. Prav tako predlagani ukrepi niso zadostni, saj ne vključujejo podpornih izobraževalnih in vzgojnih mehanizmov, ki bi izključenim otrokom omogočili nemoteno izobraževanje in spremembo njihovega nasilnega vedenja v posameznih situacijah.

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani zbor, spoštovana javnost! Predlog, ki je pred nami, je del širšega paketa zakonskih predlogov protiromskih zakonov, ki jih prinaša Nova Slovenija. Samo zaradi izoliranih incidentov pripadnikov romske skupnosti ni pravično kriviti in posploševati posameznih nepridipravov na celo skupnost, ki je že tako ali tako ranljiva in stigmatizirana. Predlog predlaga črtanje prvega odstavka 54. člena Zakona o osnovni šoli, ki določa, da učenec ne more biti izključen iz osnovne šole, dokler je šoloobvezen. črtanjem te določbe bi bila osnovnim šolam omogočena pravna podlaga za izključitev učenca šolarja. S to izključitvijo predlagatelj utemeljuje zagotovitev pravice do varnega šolskega okolja. Cesarica Marija Terezija je že 1774 leta uvedla obvezno šolstvo in otroke posedla v šolske klopi, mi bi pa zdaj nekaj takega ukinjali, izključili otroke iz osnovnega šolstva. V letošnjem letu obeležujemo 250. obletnico od izida splošnega šolskega reda. Splošni šolski red, nemško Allgemeine Schulordnung, iz leta 1774, je prvi državni osnovnošolski zakon, ki je veljal na ozemlju današnje Slovenije. Izid reda predstavlja prelomni dogodek na področju izobraževanja in kulture v srednjeevropski zgodovini. Marija Terezija in Jožef II sta v Avstrijskem cesarstvu začela vzpostavljati centralno voden državni šolski sistem. Uradno je vključeval vse družbene sloje in pomenil začetek obveznega in množičnega izobraževanja. Osnovnošolski zakon je nominalno uvedel splošno šolsko obveznost za vse otroke od 6. do 12. leta starosti, ne glede na spol, družbeni položaj ali veroizpoved. Uresničitev šolske reforme je dolgoročno prispevala k utrditvi načel, ki v družbenem življenju veljajo še danes: šolstvo kot državna skrb, zavest o dostopnosti osnovnega nabora znanja za vse otroke, pomen skupinskega poučevanja in upoštevanje moralnega oblikovanja učencev. Vzpostavila je predvsem vpliven javni prostor, v katerem je država postala trajno navzoča med vsemi plastmi prebivalstva. Torej, to so podatki, ki jih povzemam po Slovenskem šolskem muzeju. Ob 250-letnici uvedbe obveznega šolanja na ozemlju Slovenije se danes dogaja poskus razgradnje takega sistema. To me zelo žalosti. Obvezno šolstvo je temeljna civilizacijska pridobitev. Se sploh zavedate, kako nevarno je poigravanje s šolstvom? Ukrep izključitve iz osnovne šole, ki je po 57. členu Ustave Republike Slovenije obvezna, ni niti pravno niti vsebinsko vzdržen. Izključitev učenca ne bi odvezala od obveznosti preverjanja in ocenjevanja znanja, torej je predlog v tem delu povsem podnormiran, hkrati pa je tudi škodljiv za učenca, za šolarja, ki se ga z izključitvijo postavi v pasivno vlogo. 50. člen Zakona o osnovni šoli določa, da ima učenec pravico obiskovati pouk oziroma se udeležiti drugih dejavnosti, ki jih organizira osnovna šola. 54. člen zakona – rešitve, ki jih ima osnovna šola za ukrepanje v primerih, ko je učenca iz vzgojnih razlogov možno prešolati na drugo šolo tudi brez soglasja staršev, pri čemer mora šola pridobiti mnenje centra za socialno delo. Pred prešolanjem pa je treba tehtno premisliti, ali je tak ukrep ustrezen z vidika otrokovih koristi in zaščite ostalih udeležencev izobraževanja. Smatramo, da je sedanja ureditev v 54. členu ustrezna in črtanju prvega odstavka 54. člena nasprotujemo. Dalje se predlaga, da se v 60.e členu pod Pravila šolskega reda dodajo poleg dolžnosti in odgovornosti učencev tudi pravice in odgovornosti staršev. S tem naj bi dosegli večjo odzivnost staršev. V Levici menimo, da je nejasno, ali lahko šola z internim aktom starše zavezuje k določenim obveznostim, brez da bi zakonodaja predvidela posledice njihove neodzivnosti glede tega. Črtanje drugega odstavka 60.e člena ni sprejemljivo, ker so pravice, v katere z vzgojnim ukrepanjem v skladu z veljavno ureditvijo ni mogoče poseči, temeljne pravice. Poseg v pravice, ki se nanašajo na izobraževanje otrok pomeni tudi kršitev otrokovih pravic, zagotovljenih s Konvencijo o otrokovih pravicah, in sicer so to pravice, določene od 5. do 13. člena Zakona o osnovni šoli: pravica do izbire oblik izobraževanja, učni jezik, varstvo pravic manjšin, dopolnilno izobraževanje, pravice romske skupnosti, izobraževanje tujih državljanov, izobraževanje učencev v bolnišnici, izobraževanje nadarjenih učencev, izobraževanje učencev s posebnimi potrebami, izobraževanje učencev z učnimi težavami in zdravstveno varstvo učencev. 50. do 57. člen pa določajo: obiskovanje pouka, pravico do statusa športnika in umetnika, oprostitev sodelovanja, izostanki, prešolanje, podaljšanje statusa učenca in brezplačen prevoz in prehrana. Predlog, ki je pred nami v Zakon o osnovni šoli na novo umešča določbo, ki ravnatelju v primeru težjih ali ponavljajočih se kršitev in odgovornosti učenca daje pravno podlago, da odloči, da se učenec začasno izobražuje na daljavo ali se začasno izključi. izključi. Sedaj veljavni 38.a člen omogoča izobraževanje na daljavo le za celotno osnovno šolo in ne za posameznega učenca. Osnovna šola lahko izvaja izobraževanje na daljavo le, če je to potrebno zaradi preprečevanja ali omilitve posledic naravnih in drugih nesreč skladno z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, čemer odloči minister s sklepom, objavljenim v Uradnem listu, in na podlagi obrazloženega predloga ravnatelja. Zgolj napotitev enega učenca na izobraževanje na daljavo ni možna in predstavlja oviro za dostop do podpornih mehanizmov za prenos znanja. Predlog dalje predvideva, da lahko ravnatelj učenca začasno vključi v vzgojni program za socializacijo, ki bi se organiziral v okviru strokovnih centrov. Strokovni centri izvajajo vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, in ne vsebuje programa za socializacijo. Po 8. členu Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju je otrok oziroma mladostnik lahko nameščen v strokovni center po izvedenem nujnem odvzemu s strani centra za socialno delo. Zakon pri tem ne podeljuje nobenih pooblastil šoli ali ravnatelju. Medvrstniško nasilje, tako fizično kot psihično, je nedopustno. Šole morajo biti varno okolje za otroke in tudi za odrasle, ki v teh šolah delajo. Zavedati pa se moramo tudi tega – noben otrok se ne rodi nasilen. Sploh pri osnovnošolskih otrocih je treba pojave nasilja reševati pri izvoru, ne pa da se otroka vrže iz šole, kot to predlagajo v v Novi Sloveniji. Šole morajo narediti več, da nasilje preprečijo tudi na način, da otroke ne glede na spol ali etnično pripadnost naučijo reševati konflikte na miren in strpen način. Podpihovanje trenj med večinsko in romsko skupnostjo ter širjenje predsodkov bo tudi v šolah pogostost nasilja le še povečalo. Levica dotičnega predloga ne podpira in ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej dajem besedo predstavnici predlagatelja kolegici Ivi Dimic. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa vsem poslanskim skupinam za njihova stališča. Zagotovo bo Parlameter zaznal eno besedo, najpogosteje izrečeno, in to je beseda pravica. Vsi v poslanskih skupinah, razen Socialnih demokratov, ste govorili o pravicah otrok, ne pa tudi o odgovornosti, o varnem šolskem okolju, kamor starši pošiljamo svoje otroke. Obe strani morata biti izpolnjeni, da lahko govorimo, da so otroci v naših šolah varni. Problem ni od včeraj, problem je že zaznan in je prišlo do skrajnega roba vzdržnega sistema. Nimamo dovolj učiteljev, nimamo dovolj strokovnih sodelavcev v šolah, nimamo dovolj ravnateljev, nihče se ne odloča več, skoraj skoraj tako lahko rečem, za ta poklic. Kje so stvari prišle v to fazo? Najbolj boli beseda, da želi Nova Slovenija vreči otroke iz šole. členu, v katerem predlogu, kdaj je bilo to zapisano. Mi govorimo o tem, kar so zapisali ravnatelji. Ravnatelji so zapisali, bom še enkrat prebrala: »Ravnatelji menimo,« citiram, »da bi sistem moral omogočati takojšnjo začasno odstranitev nasilnih in motečih otrok iz oddelka oziroma šole, saj bi morala biti pravica ostalih učencev do varnega in urejenega okolja ter nemotenega pouka nad pravico nasilnih in motečih učencev, da so v šoli. Rešitev bi bila ustanovitev tako imenovanega vzgojnega centra, ki bi sprejemal takšne učence.« Vzgojni center oziroma program za socializacijo – dejali ste, to ne obstaja. Seveda ne obstaja, lahko pa naredimo, da bi to obstajalo in da se te otroke poduči tudi o tem. Bilo je rečeno, da se bo to delalo v razširjenem programu, ampak o tem nekoliko kasneje, ker ni nič od tega. Začasno izobraževanje na daljavo. Res je, imamo že v zakonu možnost izobraževanja na daljavo, ampak je težava, ker je to za celotno šolo. Ja, res je grozna težava za celotno šolo, ker ne moremo samo enega poslati na izobraževanje na daljavo. Pri vsej digitalizaciji, pri vseh računalnikih, ki jih imamo na zalogi, ne moremo tega izpeljati! Tukaj se kaže, da ni želje. Da ni želje, da se enostavno rešujejo stvari, da se čaka, da se bodo same rešile. Ampak same se ne bodo rešile, ker to opazujemo. In glejte, ta zadnji napad je bil konec šolskega leta, v začetku šolskega leta, v septembru je bil že v Črnomlju drugi napad v osnovni šoli. Se pravi, stvari ne delujejo. In govorite, da konvencija ne dovoli. Glejte, ampak veste, kaj pravi v tretjem odstavku 3. člena Konvencija o otrokovih pravicah? »Države pogodbenice zagotovijo, da se bodo ustanove, službe in zavodi, odgovorni za skrb ali varstvo otrok, prilagodili normam, ki so jih predpisale pristojne oblasti, še posebej na področju varnosti, zdravja ter števila in usposobljenosti osebja, pa tudi zajamčile ustrezen nadzor.« To govori tretji odstavek 3. člena Konvencije o otrokovih pravicah. Se pravi, otroci imajo pravico do varnega šolskega okolja. In mi v Novi Sloveniji smo samo to želeli narediti. Zakaj? Zato, ker sem ministra Feldo večkrat s poslanskim vprašanjem opozarjala na nevzdržne razmere. Za katere je rekel, da so jih zaznali. Tukaj imam njegov magnetogram iz 29. januarja 2024, se pravi letos, in in ga citiram: »Menim, da je bilo v preteklosti verjetno narejeno nekaj napak v smislu, da nismo šli v pravo smer, ko smo ugotavljali, morda, da narašča nasilje, da narašča neko nezadovoljstvo med mladimi, otroki in mladostniki.« Se pravi, sam priznava, da je bila smer neprava. Namreč, v resnici smo šli v smer zmanjševanja avtonomije učiteljev in drugih, ki so pedagoški delavci in delajo na šolah in vrtcih. Namreč, z naraščajočim številom raznih pravilnikov, predpisov in podobno smo dosegli verjetno ravno nasprotni učinek. »Osebno menim, in tudi naše ministrstvo je nekako pristopilo k temu, da to ni prava odločitev, da tega ne želimo z novimi predpisi ali pa nekimi novimi pravilniki urejevati, to področje, ampak ravno z izobraževanjem učiteljev, izobraževanjem pedagoških delavcev. In to je pravzaprav tisto najpomembneje.« Se pravi izobraževali bomo učitelje. Mislim, da je na začetku šolskega leta je manjkalo 600 učiteljev v Sloveniji. Se pravi, bomo izobraževali učitelje, katerih še nimamo. Saj veste, poznate iz spleta te članke pa tudi pismo smo dobivali, kako osnovne šole in pa srednje šole že iz fakultete pobirajo vpisane v prvi letnik. Se pravi, nekaj je narobe. Mi enostavno samo želimo, da se v osnovne šole po Sloveniji vrne zaupanje, da je to najboljše, najbolj varno okolje za otroke in da se seveda tam počutijo vsi enako sprejeti. Nič nismo naredili protiustavnega z našim predlogom zakona. Potrebna je samo volja. Stvari se dajo tudi popraviti, z amandmaji popraviti. Ampak vam povem, vsak mesec, ko ne ukrenete nič, zdaj zdaj je še minister odstopil, se pravi, da še dve leti ne bo nič, vam povem, da se bomo verjetno vsak mesec srečevali s podobno tematiko. Enostavno učitelji povedo, če citiram ravnateljico Osnovne šole Velika Dolina Anjo Zevnik, ki je na seji, katero smo tudi obravnavali v Državnem zboru, rekla, da ne vedo, kako narediti prav, da ne bo kršila zakonodaje. Včasih seveda je omejevanje trajanja postopkov, starši, starost otroka, različni dejavniki vplivajo, ampak če ne bomo na nek način takoj posegli in nato opolnomočili učitelje, otroke, starše, saj to je celoten paket, saj socializacija verjetno ni namenjena samo otroku. Saj tudi ostali programi, ki so pri motnjah hranjenja ali kakorkoli, niso namenjeni samo otroku, ampak celotni družini. In takrat, ko smo imeli sejo, je bilo povedano, da je potrebno pristopiti z drugačnimi pristopi. Eden od pristopov je zagotovo ta, da se reši takoj oziroma da se nasilneža na nek način poskuša odstraniti iz razreda. Zakaj bi morali vsi otroci ostajati doma, tako kot so v Veliki Dolini? Vsi so ostali doma, samo štirje so prišli v šolo. Verjetno ne zato, ker se jim je to fajn zdelo, ampak zato, ker jih je bilo strah, ker so se starši zbali in otroci so verjetno doma rekli, da jih je strah, da se ne počutijo varne. Nikoli nismo trdili, da nimamo dobrega izobraževalnega sistema. Imamo ga. Jaz upam, da boste na ministrstvu vse naredili, da bomo zagotovili tudi tistih 600 učiteljev, strokovnih

In seveda to v najtežjih primerih, za katere pa seveda damo pooblastila in avtonomijo tudi ravnateljem. O tem ravnatelji sami pišejo in tukaj imam tudi pismo Združenja občin Slovenije, pripombe na predloge zakonov s področja urejanja nasilja v šolah, ki tudi govori v smer, da podpirajo seveda kakršnokoli urejanje, preprečevanja nasilja v šolah in vsem poslancem predlagajo, da upoštevajo pripombe, ki jih je podala Občina Brežice, seveda. In v Novi Sloveniji tudi temu sledimo z našim predlogom. Res je žalostno, no, govorili ste samo o pravicah. Pravica do varnega šolskega okolja je najvišja pravica, kjer se vsi učenci, vsi vsi učenci ne glede na pripadnost, ne glede na raso, ne glede na vse, počutijo varne. Jaz upam, da je to naša skupna dolžnost in seveda zaveza, da bomo to tudi v šolskem letu 2024/2025 zagotavljali. Hvala za enkrat.

Zdaj govorimo o zelo, bi rekel, perečem problemu, ki si ga, jaz verjamem, v tej dvorani vsi želimo rešiti. Zelo všeč mi je bila trditev gospe Greif glede cesarice Marije Terezije, ki je bila v 18. stoletju zelo prosvetljena vladarica. Žal moram reči, če bi cesarica Marija Terezija danes živela, bi se, verjamem, prijela za glavo, ko bi videla s kakšnimi problemi in na kakšen način se ukvarjamo z rešitvami. Prva Prva stopnja reševanja problema je zagotovo to, da zaznamo in ga priznamo. Zdaj jaz mislim, da v tej dvorani tukaj ni dilema, čeprav imamo različne poglede na to. Jaz bi citiral policijo, ki opozarja: »Medvrstniško nasilje narašča.« In pravijo: »Veliko stvari je napisanih. Problem pa je izvedba.« Tukaj, spoštovane kolegice in kolegi, je vprašanje, kdo ne izvaja ukrepov, če policija meni, da so zadostni. Če pa niso zadostni, jih je treba izboljšati. Lepo je govoriti, da Vlada predloga ne podpira, nima pa drugih predlogov. Mi že več kot dve leti čakamo konkretno, da se nekaj stori in ni storjeno nič. Druga stvar, ki je, ravnateljica Strokovnega centra Planina dr. Leonida Zalokar pravi: »Niso vsi otroci za osnovno šolo, tudi če je ta obvezna, ker ne dosegajo kriterijev. Imamo primere terapevtsko neodzivnih otrok, ki morajo biti nemudoma odstranjeni iz osnovnih šol in nameščeni v posebne programe, kjer so deležni posebne strokovne obravnave.« Poglejte, o tem govori ravnateljica strokovnega centra, ki se srečuje s temi otroki, in jaz nimam razloga, da ne bi vsaj resno pomislil na to, da so to problemi, ki jih je treba nasloviti. Pravi tudi, da je sistem preveč zaščitniški do otrok, posledično otroci za nasilje ne odgovarjajo. Mi govorimo iz različnih izhodišč. Jaz sem oče kar nekaj otrok in govorim iz te izkušnje, verjamem, tukaj je nekaj poslancev, ki so bili v šolstvu, tudi to je. Predvsem bi jaz pričakoval strpen dialog in skupno več glav več ve. Tukaj pa imam jaz že dve leti občutek, da vse, kar predlaga opozicija, je zanič, vse, kar predlaga opozicija, je, ali revanšizem ali je fašizem, ali je konservativizem v slabem pomenu besede, tako da ostajam dostikrat brez besed, ker ne vem, če je sploh smisel, če smo se zavedali problema. Dajmo poiskati rešitve. Problem, jaz mislim, da vsi vemo, da je. Kako ga pa rešiti? Ni važno, kdo je kriv, jaz se tudi strinjam s kolegico Dimičevo, da je naš šolski sistem dober. Strinjam se pa tudi s trditvijo, da naši otroci imajo pravico, da se nemoteno šolajo v mirnem in varnem okolju. Zdaj pa, spoštovane kolegice in kolegi, kako to doseči? Ali so res samo pravice tisto, kar nas bo rešilo, ali je potrebno pogledati tudi na dolžnosti. In tukaj, če že govorimo, kdo je kriv, bi lahko rekel, da ni kriv samo šolski sistem, ampak smo krivi predvsem starši in je kriva celotna družba, ki take anomalije dopušča. Kolega Zrim je govoril o ničelni toleranci do nasilja. Ja, seveda, ampak, a veste, ko pa pride do nasilja, je to treba reševati, ker ničelna toleranca je, bom rekel, nesmisel. Vemo, da do nasilja pride. Ali je to besedno nasilje, tudi v parlamentu, ali je pa to fizično nasilje, seveda je to nesprejemljivo in je treba to reševati. Ampak glejte, tukaj je treba prav nagovarjati tiste izzive, ki ki pridejo pri otrocih. Jaz osebno imam izkušnjo otrok v tujini, ko so se moji otroci šolali v tujini, je tista mednarodna šola razumela, da otrok, ki ne razume jezika, to izraža na nek način in izraža včasih tudi z nasiljem. In zdaj to ni vedno samo kaznovanje, ampak imajo posebne ljudi tam, ki pokličejo otroke in skušajo z njim delati. Dobro, zdaj če to imamo, ampak jaz žal v našem šolskem sistemu tega pristopa ne prepoznam. Mi govorimo, seveda, saj bo boljše, nič ne bo. Samo od sebe, ni nič boljše. In če bomo tokrat isto stvar ponovili z istimi metodami, se ne bo popravilo, zato je treba nekaj spremeniti. Mi v Novi Sloveniji predlagamo začasne ukrepe. Vsekakor je treba spremljevalno imeti tudi usposobljene kadre, ki bodo to izvajali, ampak dejstvo, da gradimo to družbo samo na pravicah, ta nas bo, jaz sem prepričan, pokopala. še enkrat, se moramo soočiti s problemom in skušati dobiti sistem, ki bo pomagal, ki bo odgovoril na izzive. Pa ni to zdaj samo romsko, to je sploh, gospa Greif, to je velika, bom V Celju ni bilo nobenih Romov, v Žireh tudi ni Romov, recimo, ali pa v Poljanski dolini. Pa tudi slišim učitelji učitelje, ki govorijo o nasilju in o tem, da nekateri mladostniki govorijo: »Saj mi nič ne moreš!« In to zato, ker so šli iskat pravico preko inšpekcije in preko odvetnikov. Starši so dali otroku prav in zdaj je otrok tisti, ki je mali car, ki misli, da vse lahko naredi. In tukaj ima družba problem. Tako da bom jaz končal s tem, da bom jaz seveda naš predlog zakona podprl, ker menim, da nagovarja prave probleme. Pozivam pa vlado in koalicijo, da ne samo obljublja ali pa jamra, da je recimo bilo prej vse zavoženo. Tukaj smo skupaj na istem čolnu in skušajmo to rešiti. Dajmo nekaj narediti za našo družbo. Hvala.

Ne bi se bolj mogel strinjati z mojim predhodnikom Žakljem, mislim, da je bila korektna razprava, razen v zadnji točki. Namreč jaz tega zakona ne bom podprl, pa bom obrazložil tudi zakaj. Citiram: »Ob koncu leta 2014 se je na eni izmed slovenskih osnovnih šol zgodil nasilni incident. Na dan je prišlo, da skupina šolarjev že daljše obdobje trpinči svojega sošolca,« lahko vlečemo paralelo na dogodke pred tem, »kar je ekshaliralo v fizični napad s poškodbami.« Dogodek je odprl razpravo o ustreznih odzivih različnih vpletenih akterjev, posebej šole, na pojave nasilja oziroma medvrstniškega trpinčenja. Osnovno sporočilo tega prispevka je, da je nasilje, ki se med mladimi pogosto pojavlja na neprimerne načine, potrebno razumeti v širšem kontekstu sveta odraslih, ki tovrstno nasilje legitimizira z različnimi oblikami diskriminacije ter drugačenja.« Konec citata. Pisalo se je leto 1970. Vsi tisti, ki smo v šolstvu, poznamo / nerazumljivo/, je eden največjih strokovnjakov, svetovnih strokovnjakov s področja medvrstniškega nasilja. Že leta 1970 je pisal o medvrstniškem nasilju. Namreč, prej ga niso jemali kot velik problem, ampak so to jemali kot del nekega naravnega pojava in da bo to seveda potem s časom ne zvodenelo, ampak se je vzdržalo na tem nivoju. Vendar z napredkom družbe imamo to pač, kar imamo. Na slovenskem ozemlju, v slovenskem prostoru, imamo tudi začetnike raziskav in študij na tem področju, in to je bilo leto 1990, ne boste verjeli, to je 35 let, torej še pred osamosvojitvijo, Dekleva, Pušnik, pa še bi lahko našteval. Socialna pedagogika, priporočam vsakemu, da si jo malo prebere, priporočam tudi Razvojno psihologijo, boste lažje razumeli. Če se pogovarjamo o medvrstniškem nasilju, jaz mislim, da najmanj, kar je, je to, da se izognemo populizmu. Da, poslanec Žakelj, to je tisto kar mene moti v teh razpravah, ker se začne in v stališču je bilo kar nekaj tega populizma, nepotrebnega. Včeraj smo imeli eno razpravo tu, zelo korektno, na temo lokalnih volitev in jaz mislim, da na ta način kažemo tudi mi odnos in vrednote, ki jih želimo zastopati našim zanamcem in jih vzgajamo nenazadnje. Veste, vsaka beseda tu, ki diskreditira, ki ponižuje, je nasilje. In vse to naši otroci gledajo.

da bi drugo osebo ali osebe, lahko jih je tudi več, nadzorovala, ustrahovala, ji škodovala, jo ponižala, razvrednotila, ji vzela moč, si jo podredila, jo izkoristila ali jo uničila. Izhaja iz neravnovesja moči med dvema ali več osebami oziroma s skupinami ljudmi.« In tu gre ta ločnica med nasiljem in konfliktom. Nasilje je negativna konotacija in prinaša negativne učinke. Medtem ko konflikt lahko pripelje tudi do pozitivnih, to pomeni konfrontacijo, to, kar imamo mi danes tu v parlamentu, in to je tisto pomembno. Na ta način bomo izkazali, na kakšen način je treba konflikte nenazadnje tudi reševati. Pred časom smo imeli na temo medvrstniškega nasilja tudi razpravo na odboru, katerega podpredsednik sem, Odbor za izobraževanje, mladino, znanost in mladino. Takrat sem opozoril na dogajanje, ki, lahko rečemo, eskalira ali pa tudi ne. Ena rock slovenska skupina ima takšno zanimivo ime ene pesmi, in sicer TV. TV. V tej pesmi piše, »televizija diktira, kaj smo mi«. To je nekako v prenesenem pomenu povedano, namreč, da smo priča mogoče ne eskalaciji, ampak temu, da je ta problematika bistveno bolj izpostavljena. Zakaj pa je bistveno bolj izpostavljena? Bistveno bolj je izpostavljena zaradi tega, ker imamo dostop, širši, močnejši, do socialnih omrežij in do vseh tistih, ki živimo pač ne samo v Sloveniji, ampak nasploh v svetu. Zdaj pa se bom dotaknil neposredno tudi zakona, predvsem tega 60. člena. Najbolj seveda zbode v oči »ali začasno izključi«. To je kar tako nekako, bom rekel, izključitev je, veste, že na nek način vrsta nasilja. Zakaj? Zaradi tega, ker na ta način socialno izoliramo nekoga. Vrste nasilja, ki jih nekako opredeljujemo, jih je lahko na več način možno sicer opredeliti, ampak jaz bom tri naštel: fizično, verbalno in odnosno. In to odnosno je tisto zelo zanimivo pa ga bom prebral zaradi tega, da boste razumeli tudi kontekst tega, zakaj jaz ne bi podprl in ne bom podprl tega zakona. Pa ne, da nisem za to, da se določeni ukrepi začnejo sprejemati, mogoče se pa že, ampak o tem kasneje. Torej: »Osnovno nasilje je oblika socialne izolacije, ki vključuje vedenje, kot so obrekovanje, namerno izključevanje vrstnikov iz socialne skupine in drugih dejavnosti, širjenja govoric in laži in tako dalje.« To je odnosno nasilje in ravno to se naslavlja v tem zadnjem delu. Zato je zame ta del nesprejemljiv. Zdaj pa, kar se tiče samega nasilja, kdo in kaj vse vpliva na to. Na to vpliva najprej družina, ker namreč otroci se ne rodijo nasilni. Nato vpliva na to šola in nato vpliva na to tudi okolica. Nasilje – ali ga je možno umakniti iz našega življenja? Ni ga možno in to vam bodo potrdili vsi psihologi, ki se s tem ukvarjajo. Zakaj? Ker nasilje je del vseh nas. Če se ga torej ne moremo znebiti, lahko poskušamo – kaj? Na nek način ga lahko poskušamo usmerjati in obvladovati. To je pa čisto drugačna zgodba. Da bomo pa to dosegli, morajo pa vsi akterji pri tem sodelovati. Nasilje je prisotno povsod v naši družbi in seveda šola ne more biti izjema. Tam prihaja do socializacije in seveda tam prihaja do konfliktov in tam prihaja tudi do nasilja. V športu mi je zelo všeč, namreč sem tudi sam del te srenje bil do nedavnega še kot trener, pa potem tudi kot strokovni delavec, mi je všeč to, da so športniki dojeli, da nasilje ne spada v našo družbo zato, da rešuje konflikte. In če boste gledali športne dogodke po televizijskih ekranih, boste hitro ugotovili, da takrat, ko se začne dogajati nasilje na prizoriščih, kamermani umaknejo kamero in kažejo kaj, kažejo nasmehe, na publiko in tako dalje. In to je pravilen nastop. Žal marsikateri medij danes ne gre v tej smeri, nasprotno, v bistvu izpostavljajo primere nasilja. Tako da jaz mislim, da tu odgovornost nosijo tudi mediji, ki na ta način na nek, bom rekel, posreden ali pa neposreden način potencirajo stvari, za katere mogoče ni dobro, da se jih potencira. Kaj so pa otroci? Otroci so naše ogledalo. Posrkajo vse, kar odrasli delamo, in to na zavedni kakor na nezavedni ravni. In če odrasli dajemo slab zgled, slab primer, potem seveda rezultat ne more biti drugačen, kakršen je zdaj. Tisto, kar je zame zelo pomembno, je, da izpostavim dve stvari. Prvič, da je nasilje že bilo, drugič, napaka je bila, in tu ne bom kazal s prstom, ne želim zdaj, da bi se tu konfrontirali v tem. Namreč v času covida so zaprte šole naredile veliko škodo. Tisti, ki smo bili na obisku na UKC Ljubljana in smo se srečevali z uslužbenci na pediatričnem delu s psihiatrije, smo v bistvu na nek način poslušali, da je to vrh ledene gore, kar imajo oni trenutno tam, pa so prepolni oddelki, da tisto, kar šele prihaja, tisto bo šele velik pogrom za Slovenijo. Ampak iz tega se je treba nekaj naučiti. Iz tega je treba priti na ta način, da bodo ukrepi, ki jih bomo sprejemali, ne kratkoročni, ampak daljnoročni. Za daljnoročne ukrepe je pa treba na nek način pustiti pustiti času čas in ne pričakovati, da se bo ukrep, ki smo ga sprejeli v mesecu juliju, v mesecu septembru, oktobru že na nek način realiziral. Mladostniki reagirajo vedno na edini način, ki ga poznajo. In če je vzorec vedenja, iz katerega izhaja, pa naj bo to v družini ali pa v okolju, v katerem živijo, takšen, da ponižuje, da zaničuje, potem to izražajo oni na ta način naprej. In veste, če jim bomo to prepovedali v šoli na ta način, da jih bomo izključili, bodo oni to zadevo izražali, nasilje izražali tam, kjer ga bodo lahko, kjer ne bodo nadzorovani, to pa so – kaj? Socialna omrežja. In potem imamo to stanje, ki ga imamo s socialnimi omrežji, zdaj tu. Kaj lahko naredi šola pri tem? Zelo dobra študija, priporočam, Medvrstniško nasilje v šoli, socialno-pedagoški pogled, tudi v angleščini je za tistega, ki ga zanima. Zelo lepo klasificira v bistvu, na kakšen način je potrebno pristopiti, zaradi tega, da omejimo to medvrstniško nasilje, če ga že ne moremo popolnoma ustaviti.

Tega ni možno nadzorovati. Torej dogodki, ki so se zgodili, se bodo zagotovo dogajali tudi v prihodnosti. Na to žal ne moremo vplivati do stoprocentnosti. Lahko pa poskušamo to omejevati. Dostikrat in pogosto poslušamo, kako šola izgublja svojo avtonomijo. Ampak veste, kdaj izgublja šola svojo avtonomijo? Takrat, kadar jo normiramo z zakoni. Ko vzamemo to moč ravnateljem, da sami postavljajo znotraj svojega zavoda svoja pravila. In veste, tista pravila, ki jih postavlja osnovna šola nekje v slovenski Istri, so lahko drugačna od tistih pravil, ker so drugačne potrebe, kot pri tistih, ki so v Prekmurju. To avtonomijo moramo pustiti učiteljem in nenazadnje tudi ravnateljem. Vsi ravnatelji imajo možnost postaviti pravila obnašanja. V teh pravilih, ki se sprejemajo, sodelujejo tudi starši preko sveta staršev in potem kot predstavnika v svetu zavoda. Tako da jaz mislim, da bo tu potrebno večji poudarek dati na to, da se šole zorganizirajo na ta način. Jaz poznam iz prve roke primere, v katerih so se šole zelo dobro organizirale. Pristopile so k različnim programom, kot je NEON, mediacija med učenci, in rešujejo to spotoma. Je pa nekaj zelo pomembno v šoli, v šoli je zelo pomembno to, pa ne samo v šoli, tudi v družbi, da smo do pravil, ki jih postavljamo, zelo dosledni. Ker namreč, če en člen ne opravi svojega dela po pravilih, kakor je, potem se celotna veriga razbije. V šoli bomo imeli, jaz sem skoraj prepričan, upam pa, da ne bo do tega prišlo, en velik problem čez približno, bom rekel, pet do deset let. Zakaj? Zaradi tega, ker tista stara šola učiteljev bo šla v pokoj, prihaja pa generacija tistih učiteljev, pa ne morem tega posploševati, ampak tistih učiteljev, ki so šli skozi permisivno vzgojo. veste, danes se srečujemo s tem, da na šolah imamo seveda različne generacije. Imamo generacije učiteljev stare šole, ki so dosledni, moji otroci jim rečejo, kako so strogi, in imamo učitelje, ki v bistvu na nek način želijo biti prijatelji, zavezniki. To ne gre. Učitelj je na nek način podaljšana roka starša in mora postavljati jasno mejo in pravila. Zato so tam. In učenci zelo hitro dojamejo, kdo je korekten in kdo je do vseh takoj, ko se delajo razlike. Zato jaz mislim, da bodo tudi šole morale tu malo počistiti. Strinjam se s tem, da je pomanjkanje kadra v šolskem sistemu problem, ampak nenazadnje je poslanka iz vrst SDS Helbl postavila vprašanje prav na to temo nedavno in je ministrstvo kar na široko vse podatke, kaj vse je naredilo in kaj vse se dela na tem področju, da bi zagotovili boljše pogoje za ta kader, ki prihaja. Nenazadnje bo danes podpisan sporazum o novem plačnem sistemu v zakonu, kar pomeni in upam, da se bodo učitelji nekako nagradili. Ne v tem smislu, da si to ne zaslužijo ali zaslužijo, ampak v tem, da se postavijo v prave razrede, kamor spadajo, zaradi tega, ker mislim, da delajo eno veliko delo in poslanstvo. Kaj je zelo pomembno v tej zgodbi? V tej zgodbi je zelo pomembno, da smo vsi kot družba senzibilni do vsake vrste nasilja. To pomeni, da takoj odreagiramo. Če mi zamudimo tisti prvi vlak, potem pridemo v stanje, v katerem je treba razmišljati tako, kot razmišlja zdaj recimo Nova Slovenija, sicer v nekih ekstremih, ampak v bistvu na ta način, da je treba zadevo pri tistih, ki so šli že čez tisto mejo, ki jih je možno vzgojiti, da se to na nek način zameji. Veste, tam nekje do 14. leta je še možno na nek način vzgajati in usmerjati, kasneje je to bistveno težje, skorajda nemogoče. Omenjali ste direktorica zavoda Zalokarjevo, da je tudi ona sama omenila, da imajo velik problem, stisko s prostorom. Kar pomeni, da smo družba, ki producira več anomalij, kakor jih uspe sama na nek način reševati, in to je tisto, kar je v bistvu na nek način pereč problem. Kako lahko šola pomaga? Da dosledno sledi vsemu dogajanju na šoli s pravili, jasnimi pravili, s projekti. Bom pa tu tisto, kar sem že večkrat ponovil, in bom danes ponovno ponovil, tu pa apeliram na ministrstvo, namreč, soočamo se z zelo široko paleto učnih načrtov, ki so vsaj za moje pojmovanje šolstva preobilni. In če imajo učitelji preobširne učne načrte, se dogaja – kaj? Da nimajo časa za tisti vzgojni element. Jaz sem že takrat predlagal, da bi bilo treba vključno s kurikularno prenovo in s prenovo prenovo učnih načrtov slediti temu, da se učni načrti zmanjšajo, ali je to za 20, 30 %, mislim, da so strokovnjaki, ki lahko to ocenijo. Zakaj? Zaradi tega, da se učiteljem omogoči učinek, vzgojni del učinka in dela v svojih razredih. Razredniki so bili, bom rekel, v zadnjem času kar zapostavljeni. Jaz upam, da se jim bo dala zdaj večja teža, ker mislim, da je zelo pomembno, da se individualno pogovarjamo z vsemi. Zelo pomembno je v šoli ustvariti pozitivno klimo, kajti če je pozitivna klima, potem so tudi otroci, učenci pozitivno naravnani in pripravljeni reševati vse težave, ki jim prihajajo naproti. Če je v šoli negativna klima, potem je to zelo težko vzpostavljati, ker potem vsak išče neke svoje vzvode. Jaz mislim, da je to tudi težava parlamenta, v katerem mi tu sedimo, ker če je pozitivna klima, potem se marsikaj dogovorimo in se marsikaj sprejme, ko je pa negativna, potem je pa definitivno vsak na svojem bregu in se potem potem samo začne dejansko, da ne rečem, politikantstvo in ne pelje v nobeno smer. Tako da apel na ministrstvo, kakor sem že povedal. Bom pa izpostavil še eno točko, in sicer točko RaP. Namreč, z novim zakonom o osnovni šoli je v enem delu sprejet RaP, Razširjeni program, kjer se sistemizirajo delovna mesta. Tri točke so izpostavljene: zdravje, učenje učenja in etika in domovinska vzgoja. Veste, jaz rečem temu delu, marsikatera šola se boji tega dela, jaz rečem temu delu, to je kot čarovnikov klobuk, v katerem lahko ravnatelj opredeli vse tiste močne teme, ki jih določena šola ima. Če se šola ukvarja s čebelarstvom in da imajo čebelarje okoli, zakaj ne bi čebelarji imeli te zadeve v tem segmentu. In veste, skozi ta del, etika in domovinska vzgoja, učenje učenja, se da tudi medvrstniško nasilje skozi določene projekte peljati na lep način. Pomembno pa je - kaj? Komunikacija. Kot družba se bomo morali zavedati, da na medvrstniško nasilje vplivamo vsi mi in če ne bomo sami pri sebi začeli spreminjati načina načina pristopa v družbi, potem ne moremo pričakovati, da bodo naši otroci naredili to drugače. Mladi se na represivne odgovore na svoja nesprejemljiva dejanja namreč pogosto odzovejo - kako? Z nasiljem. In nasilje rodi nasilje. Tako da jaz upam, da se bo današnja razprava odvila v duhu tega, da dejansko ni, da smo zdaj a priori proti takšnemu zakonu oziroma da smo proti a priori temu, da bi karkoli sprejemali. Že v stališču Vlade smo slišali, da so v pripravi določene stvari. Ne moremo pa pričakovati, da se te stvari rešijo iz julija na september ali pa iz 2021 v 2023, ker namreč zakoni in vsi ukrepi, ki jih sprejemajo, so živa stvar in če ne bomo sledili vsemu dogajanju sproti in spreminjali sproti, potem bomo zamudili vlak, kakor ga zamujamo marsikje. Hvala.

Kolega Janev je rekel, da ga najbolj moti začasna izključitev, da se mu to ne zdi izvedljivo ali kakorkoli, no. Naj povem, da to poznajo ostale zahodne države, da to poznajo Velika Britanija, Nemčija, Francija.

ogroženo zdravje in življenje mladostnika. Res je, se strinjam, imamo polno fizično, verbalnega, odnosnega nasilja. Zelo, zelo lepo ste nam povedali, ampak glejte, Marko Puschner iz safe.si je takole povedal: »Ker je spletnega nasilja tako veliko, milejših oblik, kot je žaljenje, mladi ne razumejo več kot nasilje, a so kljub temu prizadeti in trpijo.« Se pravi, mi imamo pojav. In mi želimo reševati samo tiste res najtežje, kjer je ogroženo zdravje in varstvo otrok v naših naših osnovnih šolah, zato da se zagotovi varno učno okolje. Samo to smo zasledovali. In tega nismo zasledovali od leta 2024, ampak že od prvih pojavov, že od pojavov, kot ste dejali, vse je pustila korona, že od takrat se čaka, to pa je zdaj že dve leti vaše vlade, da se stvari na tem področju področju premaknejo v pravo smer. Vsi pedopsihiatri opozarjajo na to, da se razmere zaostrujejo, da je vedno več ekscesnih primerov, vedno hujših. Že minister je v odgovoru meni, pa tudi vi ste rekli, treba je izobraževati učitelje, jaz se s tem popolnoma strinjam. Ampak ravno, ko nastaja zakon o psihiatriji, smo se srečali s pedopsihiatri, ki so povedali,

namenja za izobraževanje učiteljev s področja pedopsihiatrije v proračunu nič Tako da oni opravljajo izobraževanje za učitelje, ki ga financira Ministrstvo za zdravje. Toliko o izobraževanju učiteljev in o tem, koliko je resna želja učitelje usposobiti. Glede tega, da je učitelj podaljšana roka starša, to bi res pričakovali in si želim kot mama, da bi tako bilo. In tako tudi jaz vzgajam, ampak so ti časi že zastareli. Učitelj, danes tudi ravnatelj, ni več podaljšana roka staršev, ker smo mu pobrali vso avtonomijo in avtoriteto in mu jo je potrebno vrniti, če želimo, da bo naše izobraževanje, da bodo naše šole še vedno dobre in kakovostne. In samo sprašujem, če ste mislili, da je učitelj podaljšana roka starša, v smislu, ko pride starš in reče učitelju: »Lepo vas prosim, dajte ga malo obvladati, jaz doma ga ne morem.« Ali je to prvotna naloga učitelja? Ne. Prvotna naloga učitelja je, da otroke izobražuje. Rečemo, da je tudi vzgoja. Vzgoja je pomembna, ampak ravno tako, tu se strinjam, preobširni učni načrti seveda onemogočajo kakršnokoli dodatno pozornost učitelja tudi na učencih. Mislim, da je potrebno nasilje začeti ustavljati. In ena najlažjih oblik je predlog našega zakona, da gre za začasno izobraževanje na daljavo, tam, kjer se zazna, da so učenci ali en učenec v razredu ogroženi, da se nasilneža začasno umakne in se mu omogoči izobraževanje na daljavo, da se ga začasno vključi v vzgojni program za socializacijo. Žalostno, žalostno pri vseh stiskah, pri vsem kar imamo, da tega še nimamo razvitega. In da seveda se v najhujših primerih da možnost začasne izključitve, ki pa jo seveda evropske države poznajo. Hvala zaenkrat. Hvala lepa. Kolega Janev, izvolite repliko. ROBERT JANEV (PS Svoboda): Hvala še enkrat. Ja, moram se odzvati tudi jaz. Jasno sem povedal članek iz leta 2014, tako da zdaj ta populizem, kako zdaj eskalira ne vzdrži. Jaz mislim, da vsi tisti, ki se bodo malo poglobili, pa samo malo pogooglaš, zelo hitro prideš do vseh člankov, kaj se je dogajalo v preteklosti. Ampak kakor sem rekel, ne želim kazati s prstom, želim, da se pogovarjamo v neki spravi zaradi tega, da pokažemo, da lahko pridemo skupaj do enih konkretnih ukrepov. Iz prve roke, kar se tiče izključevanja, vam povem iz prve roke, učenec, ki je bil na šoli, kjer sem jaz pač tudi poučeval, ki je bil agresiven do te mere, da so se dogajali dogodki, ni bil izključen, dobil je spremljevalca, in to možnost imajo zdaj. Veste, kaj se je zgodilo? S spremljevalcem smo ga v bistvu na nek način odmaknili od tiste družbe dveh, treh zraven, v kateri se je počutili seveda močnega, in se je izkazalo, da gre za zelo bistrega fanta, ki je kasneje bil zelo uspešen na matematičnih in ostalih tekmovanjih. Možnost tega spremljevalca je tudi, ko se tega fanta kasneje morebiti tudi prešola.

In prosim, nehajmo s strašenjem, kajti dogodki, ki se dogajajo, se dogajajo in se bodo vedno dogajali in tega ne bomo mogli preprečiti, pa lahko ima vsak učenec svojega policaja zraven. In veste, kaj je rekel psiholog? Je povedal, da je treba vsak primer zase jemati, vsak primer zase ima svojo problematiko. In obstajajo primeri, pri katerih gre za psihopatološka stanja, pri katerih je pa treba seveda reagirati in ga dati v temu temu primerno institucijo. To je pa velika razlika. Avtonomija šole pri sprejemanju Zakona o osnovni šoli, ker ste rekli, samo še to pa zaključim, inšpekcijske službe so dobile z novim zakonom o osnovni šoli neko novo nalogo in ta naloga je – kaj? Da niso samo zgolj nadzor, ampak tudi posvetovalno telo. Jaz upam, da se bo to v praksi tudi pokazalo in da bodo potem tudi na ta način pomagale šolam in ravnateljem, na kakšen način naj pristopajo k tovrstni problematiki. Hvala. Hvala lepa. Naslednja razpravljavka je kolegica Alenka Jeraj, za njo dobi besedo kolegica Jožica Derganc. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Glejte, mi smo že v stališčih povedali, da problem ni nov in da se ni pojavil z Gibanjem Svoboda, absolutno. Je pa danes več primerov, očitno jih tudi bolj zaznavamo, več se o tem poroča treba je pač nekaj narediti. Lahko, kot sem rekla, tiščimo glavo v pesek in rečemo, vse je v redu, tako kot recimo pri romski problematiki, kot ste prvo stvar, ki ste jo naredili, razpustili komisijo oziroma skupino, ki se je s tem ukvarjala. Zdaj, po dveh letih ste pa sami ugotovili, da je to problem in ste ustanovili isto skupino oziroma neko novo skupino in bosta spet minili dve leti, preden se bo kaj obrnilo in preden se bo kaj naredilo. Če je tako enostavno, kolega Janev, napišite zakon, pripeljite zakon v parlament, mi ga bomo sigurno podprli, če imate odlične predloge in veste, kako se tej reči streže in kaj naj naredimo. naredimo. Ko smo bili spomladi na otroškem parlamentu, je bila tema sicer duševno zdravje otrok in mladostnikov, ampak veliko je bilo pa govora tudi o medvrstniškem nasilju. Tudi otroci so povedali, da je to problem, da je problem motečih otrok v razredu. Kot sem sama že povedala, so primeri, ko starši potem svoje otroke, ki se držijo pravil in reda, prepisujejo iz šole, ker enostavno s takim učencem v razredu šolanje ni možno in je cel, bom rekla, razpad sistema in zato, ker je nekdo motil pouk, ker je šikaniral sošolce, ker ga učitelj ni mogel na noben način umiriti, animirati, da bo sodeloval, so starši raje svojega otroka prešolali. če je to normalno, zame ni. Nujna je tudi odgovornost staršev, zato mi ta zakon podpiramo. Glejte, starši danes hodijo v šolo z odvetniki, za mojega otroka vse, ne poslušajo nobenih stvari, ki jih učitelj pove. Moj sin, če je bilo kaj narobe v šoli, sem jaz šla v šolo, so mi povedali, kaj je bilo, kako je bilo. In mi je enkrat rekel, ti držiš z učitelji. Sem rekla, jaz ne držim z učitelji, jaz vprašam njih, kaj je bilo, in vprašam tebe in si potem ustvarim mnenje. In če si ti naredil nekaj narobe, je treba pač stvari narediti drugače. Včasih so pa tudi učitelji pač imeli vedno nekoga, ki je bil za vse kriv. Ampak smo se pogovorili, smo se dogovorili, kako bomo ukrepali, kako bom jaz doma z njim, kako bodo oni v šoli, in se stvari potem dajo urediti.

Jaz sem že večkrat povedala, da bi o takih stvareh, o problemih, ki jih imamo, morala poročati RTV, pa ne samo v Odmevih pa v poročilih z incidenti, ampak bi morali imeti ogromno pogovorov, okroglih miz, debat, kjer bi vključevali različne učitelje, strokovne delavce v šolah in tako naprej. Šola je zelo pomemben segment. Ogromno otrok imamo vsak dan v šoli, pa se s tem sploh ne ukvarjamo. Organizira pedagoška fakulteta pa drugi razne pogovore pa okrogle mize, ampak to je potem za peščico, 50 ljudi na to pride. Če hočemo mi nekaj spremeniti v družbi, mora pa to biti na televiziji, čeprav mogoče samo televizije ne moremo gledati, ampak se da veliko stvari. Če se spomnite raznih oddaj pro et contra, ko so se soočala mnenja, ko so se izkristalizirale kakšne dobre rešitve ali pa predstavljale dobre prakse, ki na kakšni šoli delujejo, vse to nam manjka in zato smo stalno v nekem začaranem krogu, da ne najdemo rešitev, ko bi jih lahko našli. našli. Kolega Janev se izgovarja, da je pač že leta 2014 bilo nekaj. Ja v redu, ampak zdaj nismo leta 2014, zdaj smo leta 2024 in moramo reševati probleme, ki jih imamo zdajle. Lahko pa rečemo, da problemov ni, pa pač peljemo ladjo dalje do ledene gore, kjer bo trčilo, in se bomo potem ukvarjali s tem, zakaj nismo prej pogledali pa prej česa naredili. Lani aprila so že v aktivu ravnateljev osnovnih šol in glasbene šole Mestne občine Celje pozvali k spremembam zakonodaje. Eno leto in še nekaj časa je od takrat. Kaj smo od takrat naredili? Nič. Nič nismo naredili. To, kar je kolega rekel, da daš spremljevalca otroku, vse te stvari v šolah že delajo. Itak so morali poiskati neke rešitve, nekaj so morali pač s takim otrokom početi. Vse, kar se je v okviru veljavne zakonodaje, v okviru pravilnikov, ki veljajo, dalo narediti, se že dela. Ampak očitno je to premalo. Če nam stvari naraščajo, če se nam incidenti povečujejo in je tega čedalje več, je pač treba nekaj narediti. Aktiv ravnateljev osnovnih šol je takrat rekel, da je treba moteče in nasilne učence takoj odstraniti iz šolskega okolja in jih začasno namestiti v vzgojni zavod ali pa naj jih pač imajo doma pod nadzorom starši. Ampak tako kot je rekla kolegica, marsikateri starš reče, jaz ne vem, kaj naj z njim, me ne uboga, ni ne tega ne onega. Ampak seveda, pri petnajstih ga ti ne moreš začeti vzgajati pa mu mej postavljati, če mu jih prej nisi. Še citiram: »Ravnatelji menimo, da bi sistem moral omogočiti takojšnjo začasno odstranitev nasilnih in motečih otrok z oddelka oziroma šole, saj bi morala biti pravica preostalih učencev do varnega in urejenega okolja ter nemotenega pouka nad pravico nasilnih in in motečih učencev, da so v šoli.« Predlagali so vzgojni center ali kaj podobnega. Mi že imamo neke ustanove v tej državi, ki se ukvarjajo s takimi učenci, ker po navadi je itak treba najprej ugotoviti, zakaj je otrok tak. Saj včasih ni samo zaradi vzgoje ali pa tega, lahko tudi njega kdo šikanira ali pa kaj podobnega in je treba pač te stvari ugotoviti. Ravnateljico Strokovnega centra Planina, kjer se ukvarjajo z mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, Leonido Zalokar ste že nekateri citirali. Dejansko je povedala, da pri nekaterih noben ukrep ne zaleže, pri takih učencih, približno od 1 % do 3 % jih je. Pravi, da že od leta 2010 na to opozarjajo. Kakšne stvari smo naredili? Pravilnike malo popravili in tako, ampak očitno to ne zadostuje. Glede na izkušnje iz drugih držav, ki smo jih našteli, Francija, Velika Britanija, Nemčija, je očitno pač tudi tak ukrep, kot je začasna izključitev takega otroka iz šole, bolj učinkovit, kot pa da ne naredimo nič in mislimo, da bodo problemi minili. Kar sami od sebe ne bodo minili. Kot je dejala Leonida Zalokar, to, da cele generacije in šole trpijo zaradi dveh, treh posameznikov, je kriminal. Dajmo tukaj narediti en korak. Po splošni razpravi bo še razprava tudi na odboru. Na odbor bomo lahko povabili strokovnjake, ravnatelje, tiste, ki se dnevno s takimi stvarmi srečujejo, in nam bodo povedali, kakšna je situacija v šoli. Vi pa rečete, ne bomo tega podprli že v prvi obravnavi ne, kar pomeni, da se o tem ne bomo pogovarjali in bomo spet čez eno leto imeli podobno sejo, podoben zakon, ali pa čez pol leta, kakšnih pet podobnih primerov medvrstniškega nasilja, ki ga bomo pač gledali na televiziji. Dajmo si vzeti čas na odboru, soočiti mnenja, ravnatelji bodo povedali, kaj lahko naredijo, česa ne morejo in kaj predlagajo. Dajmo poiskati neko pametno rešitev skupaj. Saj nihče ne pravi, da imamo samo mi prav ali pa samo vi pa da samo mi nekaj vemo. Dajmo pač poiskati, vsak ima neko izkušnjo, kolega Janev je bil v šoli, drugi smo kot starši imeli otroke v šoli in tako naprej. Najbrž lahko skupaj najdemo neke pametne rešitve, ki bodo učinkovale. Predlagam, da zakon podprete in se na odboru, kjer bo časa več, kamor se lahko povabi tudi zunanje ljudi, strokovnjake, ki se s temi stvarmi ukvarjajo. Verjamem da bomo potem v sodelovanju z ministrstvom lahko naredili nek dober zakon, ki bo

časa bo preteklo, preden bodo stvari dejansko zaživele in preden bomo neko prakso vzpostavili. Ampak saj tako je pri vseh stvareh. Samo če ne bomo začeli danes, se bomo čez eno leto ali pa čez dve ukvarjali z isto stvarjo, samo še malo več problemov bo. Hvala.

Medvrstniško nasilje obstaja od nekdaj in je prisotno povsod, v šolah in zunaj njih. Kot vemo, je bil eden prvih zapisov že davnega leta 1970. Danes ga na svoji koži občuti že vsak četrti osnovnošolec. Pretepi, zbadljivke, žalitve, izločanje iz družbe, še bolj zaskrbljujoče pa je nasilje, ki se ne dogaja več samo neposredno in fizično, ampak je prisotno na spletu, družbenih omrežjih, aplikacijah na telefonu, vsem na očeh, a hkrati vsem skrito. Načini diskreditacije so vse hujši, tako kot so vse hujši tudi pritiski mladih, ki ga doživljajo. Posledice medvrstniškega nasilja, trpinčenja, nadlegovanja, pritiskov, predvsem močnejših nad šibkejšim, so hude in povzročajo hude stiske. Mladostnik jih ponotranji, nosi v sebi in jih nosi s sabo v odraslost, vse življenje. Večino otrok zaznamuje za vedno. Govorimo o tem, kakšno je medvrstniško nasilje danes, kako ga prepoznati, kako ga preprečiti, pa tudi o napačnih predstavah, kdo ga izvaja in kdo ne. Vse primere medvrstniškega nasilja je potrebno resno in strokovno obravnavati, predvsem pa takoj zaznati. Največkrat so ravno šole tiste prve prve inštitucije, ki zaznajo in so seznanjene z medvrstniškim nasiljem. Dejstvo pri tem je, da tako nasilje prizadene otrokovo dostojanstvo, nedotakljivost, kršenje njegove pravice, s tem ko občuti strah, nemoč, sram, osamitev, in kar je najhujše, krivdo. Predlog, da se črta odstavek, da učenec osnovne šole ne more biti izključen iz šole, dokler je šoloobvezen, po mojem mnenju – otroka izključiti iz šole in ga postaviti v pasivno vlogo – škodljiv, nedopusten in ne bo prinesel ustreznega učinka, kaj šele napredka. Kazen kot represivno sredstvo povzroča prej negativen kot pozitiven učinek. Poleg tega krši otrokovo pravico do izobraževanja, ki je v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Predlog ne naslavlja, kaj bi se otroku v času izključitve zagotavljalo, kakšne so njegove pravice in obveznosti, preverjanja znanja, ocenjevanja. Šola je dolžna enako obravnavati vse učence ne glede na osebne okoliščine in jim zagotoviti pravico do izobraževanja, zato je pomembno, da se kot družba osredotočimo na preprečevanje in ozaveščanje te problematike, obenem pa zagotovimo varno okolje za vse otroke in mladostnike. Obravnava nasilnega vedenja otroka v šoli zahteva preventivne ukrepe, podporo in je večplastna. Na porast nasilja se bomo morali odzvati z novimi ukrepi, ki bodo učinkoviti in bodo nadgradili obstoječo zakonodajo, ne pa z izključitvijo. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje že pripravljajo vrsto ukrepov, ki pa jih morajo še uskladiti ali nadgraditi. Gre za odzivanje na krizno situacijo, sistemske ukrepe, kot so obiskovanje pouka, izostajanje, prešolanje, pravila šolskega reda, vzgojni ukrepi, opomini, vključevanje CSD-jev, preprečevanje medvrstniškega nasilja, usposabljanje zaposlenih, preventiva, inšpektorat, se pravi izvajanje nadzora, zaznavanje nasilja in ravnanje ter preprečevanje širjenja sovražnega govora. Na splošno je naš šolski sistem dober in eden boljših. Glede konkretnih ukrepov za izboljšanje stanja medvrstniškega nasilja se bomo morali potruditi vsi deležniki, tudi na nivoju posameznikov, veliko vlogo tukaj igrajo starši, vzgojne ustanove, lokalne skupnosti, odločevalci vlade. Ravno tako se moramo vsi potruditi, da smo in bomo zgled otrokom in mladostnikom. Začne se pri splošni komunikaciji, govoru, obnašanju nas. Medvrstniško nasilje je žal v porastu in predstavlja velik problem, zato se moramo predvsem vprašati, kaj je vzrok zanj. Hvala.

še posebno med mladimi, tudi med starejšimi, tudi nad starejšimi, in da je v šolah prisotno fizično in pa spletno nasilje. pa spletno nasilje. Zdi se mi res pomembno, da skupaj najdemo rešitev, in res predolgo čakamo, moram reči, da predolgo čakamo, ker, na razpravi, ko smo imeli sejo 19. maja 2023, smo sprejeli šest sklepov. Šest sklepov. Lahko jih na hitro preberem. Da se poziva Ministrstvo za izobraževanje in vzgojo, da podpirajo preventivne aktivnosti policije, strokovnih institucij, nevladnih organizacij vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma institucij, ki spodbujajo sodelovanje, spoštovanje človekovih pravic, kulturo dialoga, medkulturno sodelovanje in mirno reševanje sporov. Drugi sklep: da se pri pripravi šolske reforme v učne vsebine vnese tudi tematike, ki bodo poudarjale čustveno inteligenco, sodelovanje in empatijo otrok. Tretji sklep gre: da se preuči veljavno zakonodajo in predlaga spremembe, ki bi učitelje, vzgojitelje in ravnatelje opolnomočile s pedagoško avtoriteto in avtonomijo, omejile možnosti poseganja staršev v strokovne odločitve v vzgojno-izobraževalnem procesu ter določile njihovo obveznost za sodelovanje s strokovnimi službami. Ker ko smo imeli tukaj sejo, je bilo to izpostavljeno, in tudi danes govorite, da je potrebno tudi starše vključevati. Četrti sklep: da pregledajo vloge vzgojnih načrtov v osnovnih šolah in se poda priporočila za njihovo nadgradnjo. Peti sklep: da se opravi analizo ukrepov in zakonodajnih sprememb, ki so jih druge države članice EU sprejele v zvezi s preprečevanjem nasilja med mladoletnimi, in se z analizo v treh mesecih seznani odbor. Se pravi, tudi to je bilo. Dve Dve sta bili celo rešeni, peta pa šesta, je bil odgovor na njih podan, da se je pregledalo. Tukaj imamo seveda tudi Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo o začasni izključitvi otrok. In šesti je bil, seveda, da sem dala pobudo, da se uvrsti spletno ustrahovanje med kazniva dejanja v vseh državah članicah Evropske unije – to je bila tudi pobuda Evropske ljudske stranke – in v roku šestih mesecev pripravi dopolnitev zakonodaje za učinkovitejšo obravnavo spletnega ustrahovanja. Ampak glejte, mi smo sprejemali kazenski zakonik, takrat ste dejali, da se bo to spremenilo v kazenskem zakoniku, pa se ni. Spletno ustrahovanje, tega se nisem danes dotaknila. Spletno ustrahovanje bi moralo spadati med kazniva dejanja. Ne bom omenjala, na kratko, žalostne zgodbe v osnovni šoli Velenje v maju letošnjega leta. bili so sprejeti sklepi, zavezali se bomo, da bomo temu naredili konec. Tukaj je bilo danes rečeno ničelna toleranca, vsi imamo ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja, ampak s svojim predlogom samo ustvariti in dati možnost ravnateljem, da zagotovijo vsem našim otrokom varno učno okolje. To je bil namen našega predloga zakona. Da se omogoči začasno izobraževanje na daljavo, če ga že imamo po zakonu imamo po zakonu možnost imeti, zakaj ne bi bilo to izobraževanje lahko začasne narave? Začasna vključitev v vzgojni program za socializacijo. Imamo različne programe in skrajni čas, da imamo tudi za socializacijo, mogoče tudi z vidika medvrstniškega spletnega nasilja. In seveda začasna izključitev, ko je ogroženo življenje in zdravje naših otrok v razredu, v okolju, kjer seveda zaupaš, da bo otrok sprejet, da se bo učil, in nenazadnje, da bo lahko razvijal socialne veščine, ki jih potrebuje za nadaljnje življenje in vključitev tudi v kasnejšo odraslo dobo. To so pokazale tudi ostale raziskave, za katere verjamem, gospa kolegica, da jih imate. Enostavno mislim, da smo s tem predlogom prišli naproti vladi ali ministrstvu. Odklanjanje v imenu pravic otrok – zapisala sem, kolikokrat je bila pravica, pravica, pravica, pravica omenjena, ampak glejte, šolsko okolje mora biti varno za vse. In to je naloga vlade, naloga ministrstva – da da možnost in orodja ravnateljem, da to zagotovijo, ker so nenazadnje ravnatelji za to odgovorni. Hvala.

Poznamo pa eno izven Evrope, in to je Amerika, ki prav tako pozna. Dostikrat spremljamo kakšne odgovore teh učencev, ki jih na žalost mediji tako populistično potem prikazujejo, ki se potem na nek način maščujejo tej skupnosti, ki jih je izolirala, jim dala 14 dni ali pa en mesec »dopusta«, v narekovajih seveda, in jih prisilila, da je bil izoliran od te skupnosti. Če bomo dajali te možnosti ravnateljem ali pa na pobudo učiteljskemu zboru, si lahko predstavljamo, kakšen gnev in nek negativen odnos bo ta otrok gojil gojil mesec, 14 dni, kolikor časa bo imel možnost, in se potem s povračilnimi ukrepi seveda vrnil v to okolje. Nikjer v tem zakonu na žalost nisem zasledil, kdo bo odločil, kdaj je ta otrok dovolj te kazni ali pa je dovolj socializiran, da pride nazaj. Kakšni vzorci se bodo v tem času spremenili? Če je otrok iz mladosti, iz svojih iz svojih otroških let bil vzgajan v neki represiji ali pa je bil zanemarjen, ne zna postopati v nekem kontekstu dialoga, v pogovoru, se ne zna odzivati na svoja čustva, imam občutek, da tudi v neki sredini, v osnovni šoli nima teh možnosti, da se odzove na drugačen način. In zdaj bomo mi ali v tem primeru ravnatelji tisti razsodniki, ki bodo: ti si zdaj preveč agresiven, preveč nagajaš, nisi za v razred in zdaj boš pa 14 dni doma.« Jaz si teh praktičnih primerov na žalost iz tega, kar sem razbral, ne predstavljam. Nikjer ni dorečeno, kaj bodo starši, kaj je vloga staršev, kako bomo njih kaznovali, seveda če ne bodo dovolj aktivno sodelovali s šolo. V svoji petnajstletni karieri kot učitelj sem imel dosti konfliktov med otroki. Reševali smo spletna nasilja, fizična. Vam povem, da primarno, kar je najbolj zaleglo, je prav ta ničelna toleranca. Nobena potem kasnejša represija, ampak takoj pogovor, takojšnje odzivanje staršev, učiteljski zbor, zaznavanje problema in potem seveda postopanje po vseh možnih korakih, ki so nam jih že dovoljevali. Niti enkrat nismo, pa smo imeli na žalost tudi fizično nasilje, nismo razmišljali o tem, da bomo zdaj pa zapostavili tega otroka, ki se je praktično tudi sam znašel v stiski,

Mi je jasno, najlažje bi bilo, ampak realnost mislim, da ne zdrži tega, da bomo sedaj pošiljali otroke levo, desno in si jih podajali po raznih ustanovah, za katere sami ugotavljate, da ni učiteljev, ki bi izvajali te specializirane programe za te. Kaj se zgodi z otroki, ki niso sovražno nastrojeni, ampak imajo, dajmo reči, neko motnjo, imajo neke avtistične motnje? Na žalost sem imel tudi kakšne takšne izkušnje, kjer smo morali posredovati tudi fizično, zamejevati fizične odnose med učenci, zato ker so imeli otroci motnje. Pa je bil učno daleč najbolj uspešen otrok. In to ni bilo enkrat, to ni bilo petkrat, to je bilo dvajsetkrat v enem mesecu. Pa je prišlo do fizičnega stika, bilo je tudi verbalno napadanje, ker pač takšen otrok še ni bil specializiran. Na koncu izdela devetletno osnovno šolo kot eden najuspešnejših. Če bi bila v tem primeru neka stvar, se pravi izključevanje in zamejevanje otrok v neke ustanove, bolj uspešna, podpišemo. Ampak iskreno ne verjamem, da je zamejevanje otrokove ustavne pravice, da obiskuje osnovno šolo, prava pot v tem primeru. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Jožef Horvat ima besedo in za njim kolega Andrej Hoivik. Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovane predstavnice Vlade, kolegice in kolegi! Morda sem prevelik idealist, ki še vedno verjame, da bo pred približno 170 leti izrečena misel in vizija Victorja Hugoja tudi v Sloveniji dobila domovinsko pravico. Kaj pa je povedal? Povedal oziroma napovedal je: »Prišel bo dan, ko bodo polja krešočih se idej edina bojna polja.« Kaj pa je polje krešočih se idej? Ja parlament. Naše rešitve niso zato, da bi tukaj eden drugega žalili. Naš zakonski sveženj, ki ga po dveh letih in pol, po dobrih dveh letih in pol spet ponavljamo, po dveh letih in pol, da se razumemo, je namenjen temu, da da nek predlog rešitev za situacije, v katerih smo se znašli. Cenim stališče, ki ga je prebrala moja stanovska kolegica Mirjam, stališče Poslanske skupine Svoboda, ki apelira na ministrstvo, da vendarle prinese rešitve v parlament v obravnavo in sprejetje. Rešitve, ki bi odgovarjale na nastale situacije, ki jih detektirajo ravnatelji, učitelji, župani, starši v osnovnih šolah, o tem segmentu govorimo. Cenim ta poziv. Malo imamo težavo, ker nimamo ministra. Upam, da ga dobimo čim prej, kompetentnega, korajžnega. Korajžnega in tudi takšnega, ki morda ne bo zagovarjal še kar naprej permisivne vzgoje, ki je po mnenju mnogih strokovnjakov škodljiva in je zabloda. Pa še enkrat, ker morda javnost ne sledi natančno, o čem pravzaprav govorimo. Zdaj slišim udarce pod pas: ja Nova Slovenija je pa kar za izključitev, za sankcioniranje otrok in tako naprej. Ni res. Ni res. Rešitev, če povzamem zelo strnjeno, je naslednja: v primeru težjih in ponavljajočih se kršitev dolžnosti in odgovornosti učenca, na primer v primeru nasilnih dejanj, se šolam omogočajo trije nadaljnji vzgojni ukrepi, ki jih lahko izreče šola učencu. Vsi so pa začasni. Trikrat začasno. Prvič, najmilejši: začasno izobraževanje na daljavo.

To ne pomeni, da ga vržemo kar brutalno na cesto, ampak zavedajoč se ustavne dolžnosti in pravice, da je osnovna šola obvezna, da to šolo nadaljuje naprej. To nikakor ne pomeni, da ga vržemo. vsem spoštovanjem do vseh tistih, ki imate bogate izkušnje iz svoje prejšnje kariere na področju vzgoje in izobraževanja, vas poslušam, ampak vse to pravzaprav res spada na polje krešočih se idej. Če želimo vse te dobre ideje in pripombe uresničiti, moramo zakon spustiti naprej. Zaradi mene lahko ta tretji, najhujši ukrep, ki pomeni začasno izključitev, z amandmajem tudi izbrišemo, če se tukaj na tem polju krešočih se idej poenotimo. Nimamo s tem težav. Na drugi strani pa tudi slišim razprave, ki jih zelo težko razumem, češ da je vse v najlepšem redu. Ja, kolegice in kolegi iz vladajočih vrst, potem boste pač morali utišati glasne, preglasne ravnatelje, učitelje, starše, tudi policiste in tudi župane, ki so predstavniki občin, ki so ustanoviteljice zavodov, osnovnih šol. Upam, da ne boste tako radikalni. Govori se, seveda, pravilno, o ustavni pravici do osnovnega šolanja. Pravilno, včeraj sem jo nekajkrat tudi sam ponovil. Ampak ustavnih pravic, ker ustava v glavnem določa pravice, ustavna pravica pa je tudi pravica do osebnega dostojanstva in varnosti. Drži? Drži. In zdaj se sprašujem, ali je pravica nasilneža do osnovnošolskega izobraževanja nad pravico varnosti vseh ostalih sošolcev. To je zdaj vprašanje. To je vprašanje. Še nekaj podatkov. Lani so novomeške osnovne šole prijavile neobiskovanje pouka šolskemu inšpektoratu. V določenem obdobju je bilo vseh prijav 62 in čez nekaj mesecev je bilo zaključenih 58 primerov z izrečeno kaznijo denarne globe staršem. Se strinjate? Jaz se, jaz se strinjam. Plačana je bila le ena globa. In tukaj imamo problem. Pred kakšnimi osmimi leti je bil na svetlo dan film Houston, imamo problem! Danes slišimo s terena: Ljubljana, imamo problem! To nam sporočajo, še enkrat, ravnatelji, starši, učitelji v osnovnih šolah, župani, državljani, ki živijo v teh okoljih, kjer je veliko tega nasilja. V imenu permisivne vzgoje, ki je škodljiva, brutalno škodljiva, to se je pokazalo v teh desetletjih, se pač nikomur nič ne zgodi. Res je, kot pravimo, da so kriminalci vedno korak pred kriminalisti oziroma da so kriminalci vedno korak pred zakonodajo, ki kriminalna dejanja kaznuje, tudi pravimo, da je tehnologija vedno korak pred zakonodajo, zakonodaja caplja za tehnologijo. Strinjam se s tistimi, ki ste danes odpirali vprašanja v svojih razpravah, da tehnologija vpliva na vzgojo, res je. Kaj pa zakonodaja? Mi še pa kar vedno capljamo v obdobju tablic. Ne digitalnih, tistih, kot jih je uporabljala moja mama, ko se je s kredo pisalo po tablici in se je potem z eno gobico to pisavo zbrisalo in jih danes najdete v šolskem muzeju. Tam smo mi, veste, in to nas v Novi Sloveniji skrbi. Zato smo prišli po dobrih dveh letih in pol ponovno z zakonskim svežnjem, ki smo ga pa toliko popravili, kolikor so bile v preteklosti zapisane pripombe Zakonodajno-pravne službe. Tukaj, če se vsi strinjamo, da res imamo problem, dajmo potem ta problem poskušati rešiti, ne pa se obnašati tako, kot smo zdaj že dobri dve leti in pol vajeni – ja če je to opozicijski predlog, ga pa brez napora, to je najlažje, brez napora vržemo čez ramo. Vsak si lahko najde tisoč razlogov, tisoč pomanjkljivosti, ki jih bo povedal, zakaj bo glasoval proti. Jaz v tem primeru, ker je bil omenjen tudi RaP, razširjeni program, in je dragoceno, da je tukaj z nami gospa državna sekretarka, tudi povem dobronamerno, da je treba pravilnike, ki regulirajo ta razširjeni program, ki ga je Državni zbor uzakonil v eni od novel Zakona o osnovni šoli, osnovni šoli, domisliti in popraviti. Res je, zdaj gre zgolj za neko poskusno obdobje, vam pa povem primer, ki ste ga lahko tudi prebrali v časopisju in ga poznam s terena, če hočete, mojih vnukov. Zadeva je neživljenjska v tem delu, ker razširjeni program traja šolsko uro, 45 minut. In zdaj primer. Recimo, da se ta ura razširjenega programa zaključi, na pamet govorim, ob 14.00, ta isti otrok, učenec pa ima ob 14.00 glasbeno šolo, ki je dislocirana. Da pridete do te glasbene šole iz te osnovne šole, potrebujete 10, 15 minut. Kako zdaj to uskladiti? Ne gre. Ne gre. Dobronameren predlog, vem, da boste razmislili in ga naredili življenjskega. Morda pa še, seveda ta zakon ni pisan za Rome, da se razumemo, nikjer ne boste našli pojma ali besedne zveze romski otrok,

vložitev tega našega zakonskega svežnja že pred dobrima dvema letoma in pol. In lahko samo nekaj povem. Izjemno sem zadovoljen, notranje zadovoljen, da sem bil zraven, ko smo marca 2007 po dolgih letih vladavine LDS mi, mi, naša vlada, naša koalicija, sprejeli Zakon o romski skupnosti. Bil sem zraven, sem zadeve usklajeval, tudi s svojimi sodržavljani, svojimi rojaki Romi iz Prekmurja, in to je bil in je zelo dober zakon. Ko bi se le izvajal tako, kot je v duhu zakona. Takrat je bil zakon sprejet po dolgem, ponavljam, usklajevanju brez glasu proti. Res je, da je bilo v Državnem zboru prisotnih samo 61 poslank in poslancev, in zakon je dobil 50 glasov podpore. Ko bi se le izvajal. Jaz bom seveda sklep, da je naš predlog zakona o osnovni šoli primeren za nadaljnjo obravnavo, podprl. Ja, zaključim s svojim idealizmom, sem še idealist, še upam, da bo Victor Hugo dobil tudi v Sloveniji domovinsko pravico, da se ne bomo en drugega metali čez ramo, ampak da bomo sodelovali, in tukaj pričakujem pozornost koalicije. Rešitve nikomur ne bodo škodile, lahko pa jih skupaj v nadaljnji obravnavi še izboljšamo. K temu vas vabim. Hvala lepa.

Najprej me žalosti dejstvo, da ni predhodnih razpravljajočih iz Gibanja Svoboda, kajti to, kar smo slišali iz njihovih ust, je pravzaprav en tak ceneni populizem v smislu, kako dolgo časa že ta problematika traja, navajala se je letnica 1970, ko naj bi bil prvič zaznan primer medvrstniškega nasilja, in da ima to medvrstniško nasilje že dolgo brado. Jaz sem prepričan, da je do medvrstniškega nasilja prihajalo že mnogo prej, vendar pa smo v obdobju razvoja tehnologije, predvsem družbenih omrežij, dobili nov zagon, pospešek. Tudi predlagatelji te novele zakona so tukaj v izhodiščih opisali te probleme, ta vzpon pojava nasilja znotraj znotraj osnovnošolcev, tudi znotraj srednješolcev. Sam nisem ne socialni pedagog niti ne razvojni psiholog, kot je navajal kolega Janev, da bi se morali ti ukvarjati s tem, in tukaj se z njim strinjam, absolutno. Ampak spoštovana vladna koalicija, dajte, pripravite zakon, pripravite tudi zaradi mene le odlok na Vladi in uredite oziroma poskušajte urejati aktualno problematiko. Sam se spomnim ministra, zdaj že v odstopu, gospoda dr. Felde, ko je bil na soočenju 24UR ZVEČER, ko je šlo za problematiko v jugovzhodnem delu Slovenije glede nasilja, in je sam dejal, da ne vidi rešitev v zakonodaji s svojega področja, torej na področju šolstva. Potem pa beremo s strani Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, da je potrebno to problematiko naslavljati predvsem na najvišjem nivoju, torej na Vladi oziroma na pristojnem ministrstvu. Pozdravljam predlog Nove Slovenije in sam bom podprl ta zakon v prvem branju, kajti prinaša prav to. Prinaša nam zakonodajalcem možnost, da se o tem pogovarjamo, da oblikujemo rešitve, da predstavimo svoje poglede, ali so to strokovne narave, lahko so tudi politične narave. Kolega Janev je dejal, da so otroci ogledalo nas odraslih, govorimo pa o medvrstniškem nasilju. Spoštovani, otroci so odraz svojih vrstnikov. Ko nekdo, kakšen osnovnošolec pogleda na TikTok, na Facebook, na Instagram, kako nekdo drug, njegov vrstnik tam maltretira, ali je to fizično ali verbalno, svojega vrstnika in se mu nič ne zgodi, kaj mu to sporoča? Tukaj se s kolegom Janevom absolutno ne morem strinjati, da so otroci kar direktno ogledalo nas odraslih. Seveda, primarna socializacija je zelo pomembna, zelo pomembna, najpomembnejša, se začne v družini, vendar sekundarna socializacija, ta je pa v šoli, pa se mi zdi, da sedaj prevladuje. Prevladuje predvsem pri odnosu teh otrok znotraj razreda, tudi znotraj odnosa do manjšin. Jaz Jaz sem si moral res kakšnih trikrat prebrati stališče Vlade ob tem zakonu. Tukaj Vlada oziroma ministrstvo za šolstvo samo brani pravice manjšin, tujih državljanov in tako naprej. Kaj pa pravice večine osnovnošolcev, večine teh otrok? Zato jaz podpiram ta predlog, da se pogovarjamo, kateri ukrepi so na mestu, da se tistemu otroku, ki iz takšnih in drugačnih razlogov povzroča to nasilje v šoli, pač pomaga, da se mu pomaga, da tega nasilja ne bi več povzročal. Ali je zdaj to umik iz šolskega procesa ali je to premik v kakšno drugo institucijo, o tem lahko debatiramo. Ampak da o tem lahko debatiramo, je potrebno narediti prvi korak, in to je potrditev takšnega zakona v prvem branju. Ko pa smo poslušali stališča predstavnikov koalicije, zelo politično, zelo modro: tega ne bomo podprli, ker ni v skladu z ustavo. Pa vam je predlagateljica gospa Iva Dimic večkrat povedala, da se s tem zakonom ne krši niti en člen ustave. Ne gre za izključitev, kot jo vi dojemate, gre za začasno izključitev. In tudi nenazadnje, kar se tiče izobraževanja na domu. Lansko leto smo imeli tiste poplave, kjer se je veliko otrok za tisto obdobje potem septembra izobraževalo na daljavo, pa ni bila to cela šola niti cel razred. Ne bom rekel, da je to najboljši primer za to problematiko, ki jo danes obravnavamo, vendar je ena izmed rešitev, ki so podane. Spoštovana vladna koalicija, še enkrat, jaz sem večkrat v Državnem zboru dejal, zakonodajalci so tisti, torej niti ne vlada, ampak poslanci, poslanke, izvoljeni v imenu ljudi, tudi v imenu vseh staršev, učiteljev, zaposlenih v teh inštitucijah, da mi oziroma vi odločate, kakšne rešitve bodo nastale, oziroma oziroma da boste rešili kakršnekoli probleme, ki bodo nastajali spotoma. Za to ste bili izvoljeni, spoštovana koalicija, za to ste sestavili vladno koalicijo in sestavili vlado. Najboljše je, potem ko opozicija prinese svoj predlog, rečete, tega ne bomo podprli, ker zahteva takšen in drugačen pristop. Izvolite, omogočamo vam in pozivamo vas, da pripravite zakonske rešitve, da pripravite odloke, da pripravite uredbe. In to bi potem rešilo aktualno problematiko. Kaj pa dobimo? Odstop ministra, ker se mora vrniti v akademske vode, in dobimo novega ministra oziroma bomo dobili novega ministra, ki je bil na čelu Zavoda za šolstvo res že mnogo mnogo let in zagotovo pozna problematiko, ampak sam menim, da če je ni uspel reševati oziroma dodobra rešiti s tega položaja, na katerem je na katerem je bil sedaj, tudi kot minister verjamem, da bo imel zelo zvezane roke. Želel bi si, da bi dobili enega res ambicioznega ministra, morda tudi malo mlajšega, ki se sooča tudi s spremenjenimi okoliščinami, ki sem jih naštel, torej vzpon digitalnih omrežij oziroma družbenih omrežij. Le takšen zagnani minister bi poznal teren, bi poznal aktualne probleme v šolstvu in bi jih znal tudi učinkovito reševati, tudi z zakonskimi rešitvami. Kot rečeno, sam bom zakon Nove Slovenije v prvem branju absolutno podprl. Hvala. Hvala. Naslednja dobi besedo gospa Vera Granfol. Izvoli. VERA GRANFOL (PS Svoboda): Hvala lepa za besedo. Ne, kolega Hoivik, nova zakonodaja ne bo rešila ali odpravila aktualne problematike, žal. »Bojan reče Petru: Veš, niso to slabi fantje. Marsikateri izmed njih se je šele v vzgajališču naučil tistega, zaradi česar so ga poslali v vzgajališče,« Peter Kavalar v romanu Grajski biki. torej spet govorimo o nasilju, o prestopništvu, ki ga je treba kaznovati. Cilj predloga zakona je zagotavljanje varnosti v šolskem prostoru in omogočanje učinkovitejšega vzgojnega delovanja v šolskem sistemu. Učinkovitejšega. V primeru nasilnih dejanj imajo šole na voljo torej tri nadaljnje vzgojne ukrepe, pravite, začasno šolanje na daljavo, vključitev v vzgojni program za socializacijo ali da se prestopnika začasno izključi iz šole. Družba ima svoja moralna načela, pravne norme, verska prepričanja. Mladostnik zavestno izbira način vedenja med več možnostmi na podlagi sistema vrednot, ki določa mejo med dobrim, pravičnim, poštenim in družbeno koristnim vedenjem od prepovedanega oziroma kaznivega dejanja. Čeprav se zdi, da je kaznovanje najcenejši najhitrejši način boja s kriminaliteto, je ta v resnici najmanj učinkovit in lahko daje le začasne uspehe, pravi kriminolog in penolog dr. Brinc. Odločitve mladoletnikov so pogosto nepremišljene, s kaznivimi dejanji želijo doseči trenutno korist ali pa so dejanja odraz stisk in težav v procesu osebnostnega dozorevanja. Mladoletniki s kaznivimi dejanji dokazujejo, da še ne obvladajo pravil družbenega, moralnega pravnega reda, zato bolj potrebujejo pomoč, vzgojo, usposabljanje kot pa kaznovanje. Citiram prej omenjenega kriminologa in penologa: »To je tudi rezultat prizadevanj strokovnih delavcev, organov socialnega varstva, šol in drugih organov in organizacij, pa tudi uspeh strokovno opravljenega dela državnih tožilcev in sodnikov, ki so si pri svojem delu prizadevali za obvladovanje mladoletniškega prestopništva. Vsi ti delavci so v navedenem obdobju obravnavali več tisoč mladoletnikov, od katerih se je večina vrnila na družbeno- in osebnokoristno življenjsko pot.« Šola je dolžna obravnavati vse učence, ne glede na njihove osebne okoliščine. Vsaka šola si prizadeva za varen prostor za vse učence, otroci pa si želijo jasno postavljenih pravil. To je tudi eden od korakov k avtoriteti tako staršev kot učiteljev. Trudimo se, da bi bilo čim manj naših otrok v mladinskih domovih, da bi bilo čim manj naših otrok v prevzgojnih domovih, da bi bilo čim manj naših otrok v hiši za otroke in da bi bilo čim manj ptičkov brez gnezda. Bodimo torej pozorni, da se v imenu čistega razuma ne bo zgodilo največ nerazumnosti. In ko govorimo, kako so učitelji nemočni pri odpravi nasilja, pravzaprav ignoriramo izjemno delo učiteljev. Tisti, ki prihajamo iz učiteljskih vrst, zelo dobro vemo, kako izjemno delo opravljajo prav učitelji, in se ne ozirajo kar naprej na neko zakonodajo, ampak pristopajo k mladostnikom s povsem humane, človeške plati. Pomagajmo učiteljem, pravite. Ja, pomagajmo jim. Pa ne z nenehnimi spremembami zakonodaje, z mrtvimi črkami na papirju, pomagajmo jim z vzgojo družbe, tudi s spoštovanjem do drugačnih, z lastnim vzgledom. Svojo razpravo zaključujem z naslednjo mislijo. »Današnja mladina ljubi razkošje, grdo se vede, prezira avtoriteto, nima nobenega spoštovanja do starejših, raje govori, kot dela,« to je pred več kot 2 tisoč leti izrekel Sokrat. Ja, še bomo govorili o nelepem vedenju mladostnikov, tudi o nasilju, žal, kar ne pomeni, da je vse v najlepšem redu, žal. Sploh v družbi, ki jo pomagamo tudi mi razdvajati. Ker ne vidim rešitev za odpravo nasilja v šolah v podanem predlogu oziroma vidim, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ga ne bom podprla. Hvala lepa.

Bom povedal, kaj sem, lahko potem pogledamo v magnetogram. Jaz sem dejal, da je korak, ki ga je naredila Nova Slovenija, pomemben, da je prinesla novelo zakona v Državni zbor in da smo mi vsi zakonodajalci tisti, ki bomo potem to uredili. Lahko spreminjamo, kot veste sami, na odboru. Tudi vi imate na odboru večino, na odboru za izobraževanje, šolstvo, in lahko pravzaprav to ogrodje, ki ga je pripravila Nova Slovenija, spremenite. Sem pa dejal, da jaz bom pa zakon seveda podprl v prvem branju, kajti to je zdaj prvi zakon, ki naslavlja to aktualno, perečo problematiko in jo v neki meri rešuje. Sem pa sam rekel, sem pa sam dejal, da se pa lahko pogovarjamo, ali je ta politika izključevanja res tista najbolj optimalna. Ampak sam menim, da začasna izključitev ni nobena kršitev ustave. To sem dejal v svojem stališču. Samo toliko sem hotel. Hvala.

pojdimo zdaj k vsebinam. Ja, spoštovani, spreminjanje zakonodaje je svojevrsten napor, kajti treba je na eni strani upoštevati stroko, na drugi strani pa tudi potrebe časa. In o enem in drugem bi rada govorila. Družba Družba se spreminja. Normalno, da je bilo in da bo nasilje med ljudmi in žal tudi med mladoletnimi, zdaj že lahko govorimo med otroki. Vendar imam občutek, tako tudi stroka – ko govorimo o stroki, govorim na eni strani o učiteljih, na drugi strani o ravnateljih, ki so odgovorni za varnost v šolah, in tudi o policiji pa navsezadnje tudi o strokovnjakih s področja psihologije – da se nasilno vedenje pri otrocih kaže bolj pogosto in pri vse mlajših otrocih. Mislim, da je znanost že dokazala, da se žal rojevajo otroci s takimi motnjami, da enostavno rabijo posebno strokovno obravnavo in tudi posebno okolje, pa so lahko bili, ko so bili vpisani v osnovno šolo, prezrti ali pa se je motnja pokazala kasneje. Če se prav spomnim, gospa z ministrstva za šolstvo pa to gotovo ve, se med našimi otroki in mladostniki pojavlja vse več takih, ki dobivajo odločbe, kar pomeni, da rabijo pomoč pri učnem procesu. Vsaj tako je bilo pri nas v Novem mestu, ko sem se s tem ukvarjala. Dostikrat smo se vprašali, zakaj. Pravzaprav nihče ni v resnici vedel, zakaj se to dogaja. Potem smo vsi skupaj rekli, ja, stanje v družbi se spreminja. In verjetno je zaključek ta, da smo vsak od nas, družba, sistemi, starši, vsi pripomogli k temu, da se tudi otroci seveda spreminjajo. Zdaj pa k predlogu našega zakona. Mi smo dejansko situacijo vzeli takšno, kot je realno. Torej prvič, da se družba spreminja in da se potrebe družbe spreminjajo in da temu mora slediti slediti tudi zakonodaja, kajti če to ne bi bilo tako, bi mi imeli v veljavi nekatere zakone iz rajnke Jugoslavije, pa hvala bogu, da jih nimamo, mogoče bi nam pa kakšen iz časa Marije Terezije prav prišel. prišel. Ko smo skupaj sešteli vse pluse in minuse in ob tem poslušali stroko, smo prišli s predlogom, kar so moji kolegi že večkrat poudarili, da gre za začasen ukrep in da gre za pomoč tudi tovrstnim otrokom, o katerih sem govorila, ki imajo morda samo začasno, lahko pa tudi trajno motnjo, da jim umik iz šolskega okolja koristi. S tem pomagamo njim in s tem pomagamo tudi njihovim staršem, seveda pa na nek način pomagamo tudi učiteljem, učencem, ki so tam, torej tistim, ki v večini predstavljajo populacijo v slovenskih šolah. Nikakor si ne želim, ko se pogovarjamo o tako zelo perečem in strokovnem problemu, zame je to strokovni problem, da bi govorili, da gre za kakršnokoli kaznovanje in da gre za politizacijo. Ne, gre samo za enega od možnih predlogov, ki smo ga zmogli pripraviti v Novi Sloveniji. Želim si, da bi ta naš predlog vladajoča koalicija vzela tako resno, da bi priznala vsaj dvoje – da je nastopil čas za spremembo zakonodaje in na drugi strani, da se svet in družba spreminjata in da ste vi, ki ste v tem trenutku na oblasti, torej odgovorni, dolžni reagirati. Vi boste izbrali način svoje reakcije. Lepo vas prosim, ne ostanite pa pri znani krilatici: bomo proučili, bomo sistemsko rešili. Tega imamo že vsi počasi dovolj in tudi vi se verjetno zavedate, da bo treba priti z nekimi rešitvami. Sama ne trdim, da je to najboljša in najbolj strokovna rešitev. Trdim pa eno – da se vsi, ki sem jih danes že naštela, strinjamo, in upam, da ste tudi vi na ministrstvu med temi, da bo treba poseči in pomagati tem otrokom, učiteljem, staršem in tako naprej. Končala bom s primerom iz okolja, iz katerega prihajam. Veste, da je eden od staršev v eni od naših dolenjskih občin odreagiral pač nepravilno, vendar je odreagiral v strahu in v obupu. In tega si ne želimo, da bi morali dejansko starši vzeti v svoje roke varnost svojih otrok, takrat ko so v šolskem okolju. Zato vas bodrim, bodite pri teh rešitvah pogumni, in seveda strokovni. Pričakujemo nekaj konkretnega od vas, spoštovani predstavniki oziroma predstavnica Vlade. Morda je ravno novi minister, kdorkoli že bo, lahko tisti, ki bo s tem pogumom začel. Hvala lepa.

kar naenkrat zrasel. Zato se ob taki temi, o kateri danes pri tej točki govorimo, sprašujem naslednje. Ali mi sploh vemo oziroma veste, kako bomo peljali vzgojno-izobraževalni sistem? Kaj je naš cilj, naša pot? So tukaj jasna pravila? Kajti vzgojno-izobraževalni sistem, tako kot mnogi drugi – ampak sodi pa med najpomembnejše, kajti gre za naše otroke, gre za tiste, ki bodo kasneje v naši družbi delali, živeli, ustvarjali.

je vse, kar se na tem področju počne, nekje v oblakih in ni jasnih in dogovorjenih pravil, ki bi šolam, vodstvom šol, učiteljem, dala neko spodbudo, in bi rekli, okej, zdaj pa gremo po pravi poti. Zakaj? Zato ker govorimo danes o tem predlogu in ves čas poslušamo: to je protiromski zakon, to je neustaven zakon, to ne gre. Ampak tudi s takim načinom bomo mi stopili naproti tem otrokom, ki imajo težave, ki pač očitno izvirajo iz nekih vzgojnih situacij, ki zanje niso bile primerne. Na eni strani pravica do izobraževanja vseh, na drugi strani govorimo o pravici do varnega šolskega okolja. Ves čas smo danes poslušali: pravica. Ja, seveda, in tega se vsi zavedamo, da je izobraževanje pravica vseh. Ampak vmes pozabljamo še na eno drugo besedo, ki jo kar pozabimo, kar zleti, to je odgovornost. To je odgovornost. In tudi že vzgajamo otroke v odgovorne državljane, naj bi jih. Ampak očitno vsi pozivi ob tej trenutni situaciji, ki resda ni čisto nova, ampak je pa v zadnjih mesecih, v zadnjih letih zelo eskalirala, pa se ministrstvo ne odziva tako, kot bi pričakovali učitelji, tudi starši, pravzaprav vsi v državi, pozivi učiteljev, ravnateljev, strokovnjakov, lokalnih skupnosti očitno niso dovolj. Stanje v šolah, pa ne samo tistih, o katerih primerih beremo in bolj poslušamo, torej v jugovzhodni Sloveniji, tudi sicer, marsikje so situacije pometene pod preprogo. Zato ker enostavno nekateri ne vedo, na kakšen način, da ne bodo imeli potem težav z različnimi pravnimi strokovnjaki, ki se bodo v njihovo ravnanje vtaknili, pač na nek svojstven način rešujejo te probleme. Ne vem, jaz sem danes poslušala koalicijske kolege in vse je skorajda b. kot da ne slišite, kot da vi nimate informacij s terena. Ne verjamem, da jih nimate, da nimate tistih resnih. Iz predloga današnjega zakona beremo, kako pozivajo ravnatelji celjskih šol. »Ravnatelji menimo, da bi sistem moral omogočati takojšnjo začasno odstranitev nasilnih in motečih otrok z oddelka oziroma šole, saj bi morala biti pravica ostalih učencev do varnega in urejenega okolja ter nemotenega pouka nad pravico nasilnih in motečih učencev, da so v šoli. Rešitev bi bila ustanovitev tako imenovanega vzgojnega centra.« Informacije centrov za socialno delo, vsaj z naših delov, so, da so različni centri, kamor bi lahko bili otroci vključeni, polni. In so tudi geografsko določeni, torej s severovzhoda Slovenije na jugozahod Slovenije ne moremo premestiti otroka. V teh vzgojnih centrih bi se s takimi otroki ukvarjal posebej usposobljen tim strokovnjakov. Opozarjajo vas tudi, da šole nimajo vzvodov: »Šola razen papirnatih vzgojnih ukrepov nima nobenega ukrepa, ki bi bil učinkovit in bi imel za otroke ali starše konkretne posledice. Paradoks je, da strokovni delavci v šoli celo za pogovor s problematičnim učencem potrebujemo soglasje staršev, odvzem mobilnega telefona ali neudeležba na ekskurziji zunaj šole pa sta praktično neizvedljiva ukrepa.« ukrepa.« Vsi, ki smo delali v šoli, poznamo to in smo se že tudi kdaj s tem ukvarjali, ampak so bili posamezni, zelo posamezni primeri. Ravnateljica Strokovnega centra Planina Leonida Zalokar

takih primerov, »opozarjamo že najmanj od leta 2010. /…/ Nimamo pa učinkovitih ukrepov za to kategorijo otrok, šolam ni odvzeta le vzgojna moč, ampak avtonomija. Na to, da je sistem neučinkovit, tudi opozarjamo že več kot desetletje.« In zdaj k trem ukrepom, ki so vključeni v ta predlog zakona. Od koalicijskih razpravljavcev je samo nazadnje kolegica Granfolova omenila besedico začasno, vsi ostali ste uporabljali: izključitev, izobraževanje na daljavo. Pomembna je besedica začasno. Začasno. Če smo slišali, da imajo to tudi mnoge evropske države že desetletja, ne samo zadnja leta, ker se povsod ta problem pojavlja, potem očitno mora delovati. Očitek je bil tudi, da ne more ravnatelj odločati. Saj ravnatelj je pa vendarle pedagoški vodja! Ravnatelj je pedagoški vodja in ravnatelj nikoli ne bo takšnega ukrepa odredil brez učiteljskega učiteljskega zbora, brez učiteljev, ki so v to vključeni, ki imajo opravka s takim učencem, na podlagi celotne dokumentacije. Verjemite, tisti, ki nikoli niste bili v šoli, kako pravzaprav to poteka, od črke do črke natančno, da res lahko vse ukrepe izpeljemo, da so tudi po pravni poti, čeprav so bili potem na koncu marsikdaj tudi neučinkoviti, ampak vendarle. Tukaj so učitelji, ki imajo opravka, tukaj je razrednik, ne odreja samo ravnatelj. To so skrajni ukrepi. Začasno izobraževanje na daljavo, začasna vključitev v vzgojni program za socializacijo, začasna izključitev, to so skrajni ukrepi, zato da zagotovimo pravico tudi tistim, ki imajo pravico do kvalitetnega izobraževanja, pa v teh primerih ne morejo, zato ker je pouk moten. moten. O avtonomiji, kako so učitelji, ravnatelji avtonomni, lahko govorite komu drugemu, ki s tem nima kaj dosti opravka. Potem tudi na takšne dogodke, o katerih smo slišali, ko se ne odzivamo oziroma kar rečemo, ja pa saj pripravljamo neke daljnosežne pa ne moremo takoj. Če po drugi strani govorite, da problem je že pa tudi ni več nov, potem je torej čisto jasno, čisto jasno, kako se moramo odzvati. Prej je bilo rečeno, da na dogodke oziroma na ravnanja nekaterih oseb ne moremo vplivati. Res je, moramo pa mi odreagirati. Moramo pa odreagirati. Zakoni so pravila. Zakoni so pravila, kako lahko delujemo, kako je pravzaprav potrebno delovati, da v demokratični družbi delujejo prav vsi sistemi. To mora biti jasno vsem. Zato pa so učitelji, so starši, so vzgojitelji, učitelji, ki na tej poti peljejo tudi otroke, da bodo kasneje lahko delovali kot odgovorni, pravzaprav zelo svobodni državljani. Tudi neodzivanje, kakršno danes poslušamo, pa smo že večkrat to slišali, pravzaprav povzroča eno drugo odzivanje, odzivanje tistih, ki se počutijo ogrožene, in njihovih staršev. Kaj boste potem naredili? Se boste posuli s pepelom, kako so drugi grozni, tisti, ki se odzivajo? Kajti z neodzivnostjo povzročate odzivanje,

ne odreagirate? Vaše reagiranje, vaš odziv na tako pereče aktualne težave je nujno potreben. Pravzaprav to od vas pričakujemo vsi državljani. V šolah se namreč z medvrstniškim nasiljem ukvarjajo že vrsto let. So različni projekti, plačani s takšnimi in drugačnimi sredstvi. Šole, ki to zaznavajo, imajo svoje prioritete in vem, da se kakšno leto, dve ukvarjajo, pač imajo to kot prioriteto pri svojem delu, razredniki pri razrednih urah, o različnih vrstah nasilja, o situacijah, odzivih. Šole se trudijo, nimajo pa tistega ključnega vzvoda, s katerim bi preprečili tiste najhujše situacije. Tega jim pa vi ne daste. Koliko časa bo še potrebnega, da se ne boste neodzivali, da ne boste govorili, kako vse super funkcionira, pa dobro veste, da ne? Jaz sem prepričana, da veste, da ne, samo nočete odreagirati. odreagirati. Predlog Nove Slovenije, ta, ki je pred nami, še enkrat, jaz ga ne jemljem kot protiromskega, zgolj samo protiromskega, ampak velja za celotno populacijo. Pravila morajo biti jasna, takrat smo lahko dosledni, tako starši pri vzgoji kot učitelji. Takrat smo lahko dosledni, sicer je zelo težko. Hvala lepa. Hvala.